Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 20. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Opravičujem se za zamudo, ampak bila je višja sila, avtocesta z Gorenjske je bila blokirana in je še.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanimi mag. Borutom Sajovicem, Jelko Godec, Janezom Ciglerjem Kraljem in Janijem Prednikom. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku predlagatelja Tomažu Liscu. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Razmere v svetu so se v zadnjih letih izrazito spremenile, najprej covid, vojna v Ukrajini, nespametna nemška energetska politika, vojna na Bližnjem vzhodu in še bi lahko naštevali. Vse to je imelo in bo še imelo izrazit vpliv tudi na energetiko oziroma na ceno energentov, zato so razprave o okolju in energetiki v zadnjih letih dobile velik pospešek. Zato smo se v Poslanski skupini SDS že oktobra 2023 odločili za sklic nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo, ki sta na koncu sprejela sklep, citiram: »Podpiramo pospešitev aktivnosti na projektu JEK2 in predlagamo Vladi, da nadaljuje z vsemi potrebnimi aktivnostmi za pripravo projekta JEK2 na učinkovit in transparenten način.« Januarja pa smo se v Poslanski skupini SDS odločili, da predlagamo posvetovalni referendum o JEK2. Zgodba se je nadaljevala z zelo konstruktivno razpravo in soglasno podporo na vrhu političnih strank, ki ga je sklical predsednik Vlade, kjer je bilo doseženo soglasje o nadaljevanju postopkov in pripravi referenduma. Potem je bila dana tudi podpora Slovenian Business Club, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in še koga drugega. Bil je posvet v Državnem svetu, kjer je prav tako prevladovalo mnenje, da potrebujemo energetsko prihodnost v Sloveniji po sistemu obnovljivi viri energije plus JEK2. Ker gre za stoletni projekt, nas v Poslanski skupini SDS veseli, da je na strokovni in politični ravni velika podpora referendumu in razpravam o JEK2 in obnovljivih virih energije. Zato se s tega mesta zahvaljujemo strankam Gibanje Svoboda, SD in Nova Slovenija za zelo konstruktivno sodelovanje do tega trenutka. Zahvala pa tudi državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade, ki je zelo strokovno usklajeval te procese do današnjega dne, kajti ne gre za projekt enega podjetja, ne gre za projekt ene stranke, niti za projekt ene vlade, ampak za večdesetletni projekt celotne Slovenije. Ker je referendum najvišja oblika izražanja demokracije, je torej danes pred nami Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo z referendumskim vprašanjem: Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Govorimo torej o energetski oskrbi v Sloveniji. Sloveniji trenutno uvažamo električno energijo, smo odvisni. V Sloveniji petino vse proizvedene električne energije predstavlja jedrska energija. Ampak napoveduje se zaprtje Teš do leta 2043 se moramo odločiti, kaj s prvim blokom JEK, in dejstvo je, da samo hidro-sončna in vetrna energija nikoli ne bosta pokrili vseh potreb po električni energiji. Na drugi strani pa se napoveduje še veliko večja potreba po električni energiji v naslednjih desetletjih, torej je dejstvo, da bo imela Slovenija v prihodnjih desetletjih veliko problemov, če ne bo poskrbela za stabilen, varen, stalni in zeleni način pridobivanja električne energije, kar jedrska energija plus obnovljivi viri nesporno so. so. Lahko govorimo, da smo torej blizu nekega idealnega miksa proizvodnje električne energije v naslednjih desetletjih – jedrska, sončna, hidro in tudi vetrna energija. zato že sedaj poziv, da se ljudje na referendumu odločijo za poceni, stabilen, varen in zeleni energetski koncept za naslednja desetletja, lahko govorimo za celotno naslednje stoletje. Glede jedrske energije je veliko znanega, zato se je tudi v preteklih mesecih veliko držav odločilo za nove jedrske elektrarne in izkoriščanje lastnih obnovljivih virov. Velika Britanija, Francija, Poljska, Švedska, Finska, Madžarska, Slovaška intenzivno delajo na vlaganjih v jedrsko energijo, ker je dokazano, da lahko z majhno okoljsko obremenitvijo omogoča močno energetsko neodvisnost, zmanjšuje toplogredne izpuste, gradnja pa stimulira tudi domačo stroko in gospodarstvo. V Sloveniji imamo jedrske strokovnjake in tudi podjetja, ki bodo znala sodelovati na tem projektu. Zato ne smemo zaostajati, da nas tujina ne prehiti. Ne smemo čakati, ker zna biti, če bomo odlašali s tem projektom, da bo vse še dražje, predvsem pa se bo to poznalo na računih za elektriko pri slehernem državljanu, še posebej pa bo v naslednjih desetletjih draga elektrika udarila po slovenskem gospodarstvu in obrti. Tudi glede JEK skoraj ni več neznank. Včeraj je GEN energija že predstavila prve simulacije, do referenduma pa se mora tako politika, predvsem pa energetska stroka potruditi, da poda relevantne informacije.

Zato s tega mesta poziv ne samo slovenski politiki, ampak predvsem državljanom in državljankam, da se informirajo in da se na koncu odločijo za stabilno, varno, domačo in poceni električno energijo in na referendumu obkrožijo za. Slovenija potrebuje zeleni realizem in ne zelenega ludizma. Hvala. Hvala. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo še predstavnici predlagatelja mag. Nataši Avšič Bogovič. Izvoli. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, gledalke in gledalci pred televizijskimi zasloni! V imenu sopredlagatelja, Poslanske skupine Svoboda, bom začela z željo, da z današnjo debato, ki verjamem, da bo tvorna in lahko tudi dolga, presežemo klasično debato v tej dvorani in delitev na leve in desne. Ustrezna energetska politika države je pač pomembna, prepomembna, da bi v ta namen politika zlorabljala dobre odločitve, odločitve, pomembne za suverenost in samozadostnost Slovenije na področju proizvodnje električne energije. O referendumski pobudi bi rekla tako, da jo je treba in smiselno naslavljati v kontekstu nacionalne energetske politike, s poudarkom na pomembnosti zagotavljanja stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo pa še prav posebej. Tako evropske kot svetovne razmere narekujejo državam Evropske unije čim nižjo odvisnost od uvoza energentov in resen spopad s podnebnimi spremembami. Slovenija potrebuje zaradi svojega geostrateškega položaja in potreb po električni energiji energetsko mešanico, ki vključuje jedrsko energijo in obnovljive vire. Energetska mešanica jedrske energije skupaj z obnovljivimi viri lahko v Sloveniji zagotovi dolgoročno samooskrbo, zanesljivo dobavo električne energije, cenovno vzdržnost in podnebno nevtralnost. Vprašanje iz predloga za referendumsko pobudo naslavlja točno to, torej ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. In v tem trenutku, danes tukaj, se odločamo zgolj o tem, ali smo za to, da se državljanke in državljani odločajo o tem strateško pomembnem vprašanju za Slovenijo na referendumu. Danes se sploh še ne odločamo o tem, ali smo za projekt JEK2 ali ne. Tukaj se strinjam z nekaterimi nevladnimi organizacijami, ki so svoje mnenje in stališča predstavile na odboru, prav tako s parlamentarno stranko Levica, ko so navajali, da trenutno nimamo dovolj relevantnih informacij, da bi se o tem vprašanju informirano odločali. In res jih še nimamo. Tudi v Svobodi pričakujemo, da vladna delovna skupina, investitor in drugi strokovnjaki postrežejo z zadostnimi informacijami, in vesela sem, da je bilo kvalitetnih informacij precej predstavljenih ravno včeraj, ko je z njimi postregel investitor. Pa več o tem zagotovo kasneje v razpravi. Z uresničevanjem tako imenovanega scenarija jedrska plus OVE bodo v Sloveniji zagotovljeni stabilni, varni in na zunanje vplive odporni viri energije. Vključitev jedrske energije in obnovljivih virov v taksonomijo trajnostnih tehnologij pa pomeni priznanje njenega potenciala tudi pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, vključno z varstvom okolja, varstvom naravnih virov in spodbujanjem krožnega gospodarstva. Ta mešanica lahko zagotovi samooskrbo, zanesljivo dobavo električne energije, cenovno vzdržnost in podnebno nevtralnost, kar je ključno za konkurenčnost slovenskega gospodarstva in dostopnost energije za državljane. Samo mešanica različnih virov lahko ublaži tveganja, ki jim je izpostavljen posamezen vir. Razpršenost virov je zagotovo pomembna. Projekt JEK2 pa predstavlja tudi medgeneracijski strateški projekt z visoko državno prioriteto, ki zahteva podporo vlade, več vlad, tudi naslednjih, in transparentnost pri izvajanju. Prejšnja vlada je že izdala energetsko dovoljenje za projekt, trenutno pa je imenovala državnega sekretarja za koordinacijo jedrskega programa, ustanovila vladno delovno skupino za to področje in pripravila Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki je na matičnem delovnem telesu prav tako doživela široko podporo parlamentarnih strank. Pomembno je, da se čim hitreje sprejme načelna podpora JEK2 zaradi hitrosti umeščanja tovrstnih objektov v prostor. Projekt ne sme postati predmet političnih preigravanj, saj to lahko ogrozi doseganje ciljev, ki jih naslavljamo. Na matičnem delovnem telesu smo to jasno povedale vse parlamentarne stranke, razen že omenjene Levice. Določitev energetskega koncepta Slovenije v prihodnosti mora namreč temeljiti na čim širšem družbenem konsenzu. Naloga vlade in investitorjev zdaj je, da v naslednjih šestih mesecih zagotovijo potrebne informacije, kar bo omogočilo, da bo referendum sprejet na podlagi dobro informirane odločitve posameznikov. Nacionalna enotnost, ki je nekoč že bila dosežena v Sloveniji, je pomemben cilj tudi pri tem projektu. S kakovostnimi informacijami in široko podporo lahko dosežemo stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo v prihodnjih letih za prihodnje generacije. Tako širok politični konsenz glede vloge jedrske energije ob sočasnem spodbujanju in razvoju tehnologij obnovljivih virov energije, ki smo mu priča danes, daje pozitiven signal za nadaljnji razvoj stabilne in varne prihodnosti Slovenije. Glede na navedeno in v luči koalicijske pogodbe je tudi Vlada Republike Slovenije podprla predlog za posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka krške nuklearke, ki bi skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z elektriko. Naj na koncu še enkrat rečem, danes se odločamo o tem, ali je prav, da o tako pomembnem strateškem vprašanju odločajo volivke in volivci. Ob tem pa je prav tudi, ker danes še nimamo vseh relevantnih informacij, da je ta referendum šele pozno jeseni. Sočasno z evropskimi volitvami bi bil pač ta referendum še preuranjen in v naslednjega pol leta pričakujemo mi vsi relevantne informacije, ki bodo podlaga za informirano odločitev volivk in volivcev na jesenskem referendumu. Hvala. Hvala. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Besedo dajem podpredsedniku Tomažu Lahu za predstavitev poročila odbora. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Do začetka obravnave je predlagatelj predložil spremembo 1. in 2. točke predloga za razpis posvetovalnega referenduma, torej naziv odloka in referendumsko vprašanje. strani predstavnikov predlagatelja je bilo poudarjeno, da gre pri referendumski pobudi in referendumskem vprašanju glede podpore izvedbi projekta JEK2 za razumevanje le-te v kontekstu nacionalne energetske politike in zagotavljanja stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Evropske in svetovne razmere narekujejo državam, da so čim bolj energetsko neodvisne ter v čim večji meri stremijo k nevtralizaciji podnebnih sprememb. Izpostavljeno je bilo, da je glede na naš geostrateški položaj količine že porabljene električne energije in tiste, ki jo še bomo, ter zavest do okolja energetska mešanica jedrske energije skupaj z obnovljivimi viri tista, ki bo Sloveniji zagotovila samooskrbo, zanesljivo dobavo električne energije, cenovno vzdržnost in podnebno nevtralnost. Med drugim je bil poudarjen tudi pomen poenotenja pretežnega dela slovenske politike pri odločanju o tako pomembnem projektu, kar je pomembno tudi z vidika predstavitve konkretnih argumentov širši javnosti za podporo predlogu na referendumu. Predstavnik Vlade je poudaril, da so bile 30. januarja 2024 na srečanju političnega vrha pri predsedniku Vlade predstavljene vladne aktivnosti v podporo JEK2, med drugim tudi časovnica ter preliminarne ocene investicijske vrednosti. Poudaril je, da je bil na srečanju dosežen širok konsenz glede dolgoročne rabe jedrske energije v Sloveniji ter podpore izvedbi referenduma na to temo v letošnjem letu. Poudaril je, da je Kabinet predsednika Vlade skupaj s predstavniki predlagateljev predloga za razpis referenduma sodeloval pri pripravi predloga in ga v celoti podpira. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila, da je Zakonodajno-pravna služba predlog za razpis posvetovalnega referenduma pregledala z vidika svojih pristojnosti in ugotovila, da je vložen v skladu z zakonom in v večjem delu sledi Poslovniku Državnega zbora. da je že iz pisnega mnenja razvidno vprašanje glede jasnosti referendumskega vprašanja, ki mora biti postavljeno tako, da je iz njega jasno izražena vsebina, o kateri bi se odločalo. Glede vložene spremembe referendumskega vprašanja, ki se ne navezuje več na Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, je opozorila da je treba upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, iz katerega izhaja, da morata biti referendumsko vprašanje in bodoča vsebina odločitve Državnega zbora med seboj povezana. V 28. členu omenjenega zakona je namreč določeno, da lahko Državni zbor razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju. Zato je po mnenju Zakonodajno-pravne službe referendumsko vprašanje, pri katerem bodoča vsebina odločitve Državnega zbora vsaj okvirno ni opredeljena, nejasno. V razpravi so poslanci, ki nasprotujejo razpisu posvetovalnega referenduma, povedali, da je kljub temu, da je večina parlamentarnih strank enotnih in podpira izvedbo, treba prisluhniti tudi stališčem zainteresirane javnosti. Iz Poslanske skupine Levica je bilo tako izpostavljeno, da bi sami preoblikovali referendumsko vprašanje na način, da bi se državljane vprašalo, ali so za to, da investitorji in pristojne državne ustanove pospešijo pripravo in pridobitev tehničnih, ekonomskih, okoljskih, družbenih družbenih ter prostorskih analiz in informacij, ki bodo podlaga za končno, stroškovno, transparentno in informirano odločitev o JEK2. S tem bi vlada zagotovila vso potrebno dokumentacijo za informiranje odločanja državljanov. Izpostavljeno je bilo tudi, da je predlagano referendumsko vprašanje sugestibilno in ne daje možnosti izbire, saj si vsi ljudje želimo stabilne oskrbe z električno energijo. Po razpravi je odbor glasoval o predlogu mnenja, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično energijo primeren in ga sprejel z 12 glasovi za in dvema proti. Hvala. Hvala. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Danijelu Levičarju, državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora! Zahvaljujem se vam za besedo. Slovenija stoji pred odločitvijo o energetski prihodnosti. Tako kot celoten svet se soočamo z izzivi podnebnih sprememb in povezanim vprašanjem, kako si zagotoviti čisto energijo za delovanje družbe. Pred nami je tako strateško vprašanje, kako se umakniti od rabe fosilnih goriv in hkrati ohraniti visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe po dostopnih cenah. Konec januarja je tako predsednik Vlade dr. Robert Golob organiziral srečanje političnega vrha Republike Slovenije, na katerem so bile predstavljene vladne aktivnosti v podporo projektu JEK2. Na srečanju so sodelujoči dosegli širok konsenz glede dolgoročne miroljubne rabe jedrske energije v Sloveniji in podprli izvedbo referenduma v letošnjem letu. Skupina poslank in poslancev iz Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije je potem v marcu letošnjega leta vložila Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo in ga poslala v Državni zbor. Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?« Z izvedbo referenduma se bodo državljani lahko opredelili do razvojnega scenarija slovenskega elektroenergetskega sistema s kombinacijo širitve jedrskega programa in izvedbo projekta JEK2 ter uvajanjem obnovljivih virov. S takšnim razvojnim pristopom bomo lahko izpolnjevali nacionalne cilje energetske samozadostnosti in podnebne nevtralnosti. Energetska mešanica jedrske energije in obnovljivih virov preverjeno zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema s proizvodnjo zadostnih količin nizkoogljične električne energije. Slovenija ni sama na tej poti. Krog držav, ki v jedrski energiji prepoznavajo pomemben vir energije, se nezadržno širi in kaže kot jedrska renesansa. Posebna pozornost v predreferendumskem času bo posvečena pripravi informacij za to, da se bodo državljani na referendumu lahko informirano odločali. Vlada bo v nadaljevanju skupaj z investitorjem skrbela za to, da bodo državljanom dostopne vse potrebne informacije o projektu, podatki bodo postopoma komunicirani javnosti pred izvedbo referenduma z javnimi predstavitvami in prek posebnega spletnega mesta. V tem kontekstu je investitor včeraj predstavil interno oceno ekonomike s predvideno oceno vrednosti investicije in lastne cene električne energije. Referendum na osnovi predlaganega vprašanja bo tako informiran referendum o JEK2, državljanom bodo na voljo specifični podatki projekta, od ekonomskih parametrov do odgovorov na varnostna tveganja in odlaganje radioaktivnih odpadkov, projekt JEK2 pa bo v primeru pozitivnega izida dal legitimiteto za nadaljevanje pripravljalnih aktivnosti do končne investicijske odločitve. Referendum bo na ta način skladen tudi s koalicijsko zavezo. Naj poudarim, JEK2 se bo gradil, če bodo konkretne ponudbe potencialnih dobaviteljev pokazale, da je naložba resnično ekonomsko upravičena in smotrna ter koristna glede na vse izzive, s katerimi se v Sloveniji soočamo. Ob tako koncipiranem referendumu so razmišljanja o dveh referendumih nepotrebna. Vsi nadaljnji postopki v zvezi z JEK2 bodo na vseh ravneh potekali transparentno, ob ustrezni participaciji javnosti. Referendum bo tako ena v seriji potrebnih odločitev za izvedbo projekta. Končna investicijska odločitev pa je predvidena v letu 2028. Spoštovani! Vlada se zaveda, da je JEK2 projekt več vlad, da gre tudi za medgeneracijski projekt, ki ima še posebej pomembno vlogo za mlajše generacije. Zato je vlada skupaj s predstavniki parlamentarnih strank sodelovala pri pripravi Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo in ga glede na vse navedeno v celoti podpira. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo gospa Tamara Vonta. Izvoli. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani! Republika Slovenija se je s potrditvijo mednarodnih okoljskih in podnebnih dogovorov in sporazumov in s sprejetjem nacionalnih ukrepov ter okoljskih in energetskih politik aktivno vključila v omejevanje in preprečevanje nadaljnjega poglabljanja okoljske in podnebne krize, ki je na globalni ravni prepoznana kot ena največjih groženj 21. stoletja. Na okoljske in podnebne izzive se je aktualna Vlada Republike Slovenije odzvala z realizacijo široke palete ukrepov, ki vključujejo pripravo podzakonskih in zakonskih aktov, povečanje finančnih sredstev in širitev nabora spodbud za prehod na obnovljive vire energije. Pandemija covid-19 in energetska kriza, ki nas je zajela v letu 2022, in sicer kot posledica novih varnostnih groženj v Evropi in po svetu, pa sta okoliščini, ki sta nas še dodatno spodbudil k oblikovanju novega energetskega koncepta, odpornega na zunanje politične, ekonomske, naravne in druge vplive. Poleg hrane in vode je prav energija ključna strateška dobrina, na kateri temeljita samostojnost in suverenost posamezne države. V Republiki Sloveniji stabilno energetsko mešanico sestavljajo jedrska energija in obnovljivi viri energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno koristimo že danes, z obstoječim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost. Republika Slovenija je in bo ostala jedrska država oziroma država z jedrskim programom, je slednje sestavni del rešitve zelenega prehoda in pomembno prispeva k zanesljivosti in stabilnosti proizvodnje električne energije, zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, spodbuja razvoj, povečuje delež domače proizvodnje in je ključen gradnik gradnik energetskega koncepta Slovenije v prihodnosti. Vzporedno z izvedbenimi aktivnostmi na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije je tako Vlada Republike Slovenije v drugi polovici leta 2022 in v letu 2023 med drugim sprejela nov zakon o skladu NEK, ki je rešil desetletno agonijo uskladitve z zahtevami Računskega sodišča, meddržavne pogodbe in EU. Sprejela je nov nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032, imenovala je državnega sekretarja za nacionalni jedrski program v kabinet predsednika Vlade in ustanovila delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih dejavnosti pri projektu JEK2. V letu 2024 pa je pripravila Resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki ravno tako uživa široko podporo, in aktivno sodelovala v postopkih priprave vsebine referendumskega vprašanja o posvetovalnem referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, izvedbo katerega vlada seveda podpira, saj tako uresničuje napovedi o transparentnem, jasnem in vključujočem procesu oblikovanja zakonodaje in politike miroljubne rabe jedrske energije. Odločitev o oblikovanju energetskega koncepta Slovenije, ki vključuje rabo jedrske energije, namreč ne sme biti v rokah ozke skupine posameznikov. Odločitev mora biti odvisna tudi od volje ljudstva, ki se manifestira prek mehanizma neposrednega odločanja, to je referendum. Ker pa je uspeh ali neuspeh slednjega odvisen od kakovosti predhodnega družbenega diskurza, je v interesu tako pobudnikov kot podpornikov referenduma, da ima ljudstvo ves čas na voljo čim več razpoložljivih informacij in podatkov o temi, na katero se nanaša referendumsko vprašanje. To načelo v danem primeru Vlada Republike Slovenije uresničuje z objavo poročil o delu medresorske delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih del na projektu JEK2, katere delo je, mimogrede, z vidika transparentnosti pozitivno ocenila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Dovolite mi, da citiram: »Po pregledu spletnih strani Vlade Republike Slovenije ugotavljamo, da se transparentnost delovanja delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 zagotavlja z javno objavo informacij o njeni sestavi, namenu njene ustanovitve, s sprotnim obveščanjem javnosti z aktualnimi novicami o njenem delovanju, predvsem pa tudi z javno objavo vseh zapisnikov sej predmetne delovne skupine.« Delovanje navedene delovne skupine je torej javno in transparentno. Načelu transparentnosti sledijo tudi predstavniki investitorja, saj prek sredstev javnega obveščanja informirajo javnost o izvedenih in načrtovanih aktivnostih, vezanih na enega najpomembnejših investicij v energetsko infrastrukturo v Republiki Sloveniji. Javnost je tako v danem trenutku seznanjena z izsledki študije priključitve JEK2 na elektroenergetski sistem, ki je pokazala optimalno velikost JEK2 z vidika električne moči, seznanjena je z informacijo, da je družba GEN energija v ponedeljek na pristojno ministrstvo v usklajevanje poslala osnutek predloga pobude za začetek državnega prostorskega načrtovanja, da je znana ocenjena investicijska vrednost JEK2, da je v pripravi razpis za izdelavo študije verjetnosti največjih poplav in tako naprej. Prek Prek medijskih objav, ki povzemajo predstavitev predstavnika investitorja, se je javnost prav tako seznanila s postopkom priprave državnega prostorskega načrta in s časovnico od začetka priprave načrta do izgradnje JEK2 leta 2039. V danem trenutku vsi relevantni podatki seveda še niso znani in zbrani, a glede na dosedanjo prakso in na izbran pristop bodo do sprejetja dokončne odločitve pridobljeni in javnosti tudi ustrezno predstavljeni. Naj predstavitev stališča zaključim z izjavo premierja Goloba, ki je široko politično podporo predlaganemu referendumu pospremil z naslednjimi besedami: skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja smo dali pomembno sporočilo, da je projekt JEK2 strateški projekt države, ki presega stranke, eno vlado in en politični mandat.« Hvala lepa. Hvala. Gospod Andrej Hoivik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani! Spoštovani! Julija letos bodo minila tri leta od izdaje energetskega dovoljenja za drugi blok Jedrske elektrarne Krško. To energetsko dovoljenje je bilo izdano v času prejšnje vlade, julija 2021. Postopki so glede tega nekaj časa stali, v zadnjem letu dni pa se zdi, da je tudi sedanja vlada prepoznala pomembnost tega projekta za zagotovitev dolgoročno stabilne in cenovno dostopne oskrbe z električno energijo. Ker gre za projekt velikega pomena, o katerem so mnenja ljudi različna, je seveda treba o takem projektu pridobiti tudi mnenje ljudi, in to preden bodo porabljene desetine milijonov evrov za pripravo in izvedbo tega projekta. V Slovenski demokratski stranki smo zato 18. januarja letos vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma glede gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih reaktorjev. Takrat smo predlagali, da se ta referendum izvede skupaj z evropskimi volitvami 9. junija letos. Tej pobudi so se potem pridružile vse ostale parlamentarne stranke, razen Levica, s predlogom, da tega referenduma ne mešamo z volitvami, da to ni primerno in da ga odložimo na jesensko obdobje, s čimer smo se v Slovenski demokratski stranki strinjali, smo pa potem, moram reči, z velikim začudenjem sprejeli odločitev te iste vladajoče koalicije, da na te volitve 9. junija ne obesi samo enega, ampak celo tri dodatne posvetovalne referendume s štirimi referendumskimi vprašanji. Glede potrebnosti gradnje drugega bloka. Resorno ministrstvo je v začetku letošnjega leta na spletni strani objavilo podatke o tem, kolikšen delež električne energije je bil v Republiki Sloveniji v lanskem letu proizveden iz različnih virov. Najvišji delež je bil 50-odstotni iz obnovljivih virov energije, pri čemer je delež hidropotenciala, torej elektrarn, 41,99 %, ostalo pa predstavlja sonce, bioplin, biomasa in zanemarljiv delež vetra. Potem sledi proizvodnja v Teš 6, 26,31 % proizvedene električne energije, in nizkoogljična jedrska energija iz prvega bloka jedrske elektrarne z 22,83 %. Skupaj je bilo torej v letu 2023 po teh podatkih ministrstva, verjamem, da so točni, proizvedenih 11 milijonov 656 tisoč 890 megavatnih ur elektrike, torej nekaj manj kot 12 tisoč teravatnih ur. ur. Ob tem se seveda postavi logično vprašanje, kateri viri lahko v prihodnje nadomestijo delež energije pridobljene iz Teš 6, torej iz premoga, ki naj bi z obratovanjem prenehal leta 2033, in kateri viri lahko nadomestijo delež nizkoogljične jedrske energije iz Jedrske Jedrske elektrarne Krško, ki ji je bilo obratovanje podaljšano do leta 2043. Seveda se postavi laičen odgovor na to vprašanje, za katerega mislim, da je tudi vsebinski in utemeljen, da samo vodna energija, predvsem pa sonce in veter tega izpada ne morejo nadomestiti, ker, kar se sonca in vetra tiče, gre za izredno nestabilne vire, sonce ne sveti ponoči, pa tudi velik del leta ne, veter tudi ne piha 365 dni na leto. Samo z izjemnimi napori, z angažiranjem ogromnih sredstev v spodbude bi bilo mogoče izkoristek vodne, sončne energije in energije vetra povečati za 15 do 20 %, pri čemer bi bil ta delež povečanja, če bi se odpravile nekatere blokade, ki sedaj nastajajo pri gradnji zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, govorimo o Mokricah, še vedno največji v tem deležu. Ampak to povečanje v celoti ne uspe nadomestiti niti proizvodnje, ki smo jo imeli v lanskem letu v Teš 6. Niti te proizvodnje ne. Treba pa se je tudi zavedati, da je energetsko politiko države dolgoročno neodgovorno graditi samo na nestabilnih virih energije. Kaj nam torej v takem primeru ostane? Nakup elektrike na mednarodnih trgih, o čemer so razpravljali nekateri tudi na odboru, s čimer bi na eni strani ogrozili stabilnost energetske oskrbe, predvsem pa bi prepustili ljudi in podjetja izjemnim dolgoročnim tveganjem, predvsem pa izjemnim cenovnim tveganjem. lahko govorimo o nakupih, ko je na mednarodnih trgih elektrika tam nekje okrog 50 evrov, občasno še manj, in so napovedi, da v kratkoročnem obdobju enega leta ne bo presegla 70 evrov. Ampak spomnimo se dogodkov nedolgo nazaj, ni treba poseči niti dve leti nazaj, ko je bila ta ista elektrika na mednarodnih trgih med 500 in 1000 evri za megavatno uro. Torej, ta pot bi bila izjemno neodgovorna. Druga pot, ki se nam v tem primeru postavi kot edini realen in optimalen scenarij, je nadaljevanje izkoristka jedrske energije, ki predstavlja nizkoogljični vir, kjer ima Slovenija izjemno strokovno znanje in bogate izkušnje in je tudi v mednarodnem prostoru prepoznana kot država s tem znanjem. Drugi blok Jedrske elektrarne Krško naj bi bil po zagotovilih investitorja, torej podjetja GEN energija, zgrajen oziroma predan v obratovanje v letu 2043. Pred kratkim so objavili potek te investicije, če bo posvetovalni referendum, ki naj bi bil letos jeseni, prižgal zeleno luč za nadaljevanje tega projekta, naj bi se umestitev v prostor zgodila do leta 2028, gradbeno dovoljenje do 2032, gradnja naj bi trajala sedem let in vse ostalo je pač poskusno obratovanje in tako naprej, kar sovpada s prenehanjem obratovanja prvega bloka. Ta pot je torej edina realna, zagotavlja dolgoročen stabilen vir električne energije, podjetij in ljudi pa ne prepušča nesorazmernim tveganjem. strani nekaterih je slišati očitke, da je referendum preuranjen in da tudi ni potrebnih podatkov in informacij, da bi se lahko o njem ljudje suvereno odločali. odločali. V naši neposredni soseščini imamo primer, kaj se zgodi, če se ljudi o tako pomembnem vprašanju ne vpraša pravočasno. V Avstriji je bila pred leti, v 70. letih, zgrajena nova jedrska elektrarna Zwentendorf za nekaj milijard evrov. Tik pred zagonom oziroma tik pred vklopom je bil na pobudo zelenih in ostalih nasprotnikov jedrske energije izveden referendum o miroljubni rabi jedrske energije, se sliši znano, mar ne, tudi za slovenske razmere, posebno omembo seveda te jedrske elektrarne Zwentendorf. Na njem so volivci s tesno večino zavrnili to resolucijo in ta elektrarna ni bila nikoli zagnana. Še danes stoji tam popolnoma končana jedrska elektrarna, nedaleč od Dunaja, in predstavlja spomenik nepremišljenim oziroma neodgovornim odločitvam. Jaz mislim, da si mi v Sloveniji kaj takega ne smemo dovoliti in moram reči, da moramo slediti temu, da se potrebni potrebni podatki, ki danes še niso na voljo in ki bodo na voljo v prihodnjih mesecih, ljudem čim bolj transparentno in čim širše predstavijo, da bodo lahko tudi suvereno in odgovorno o tem odločali. Pred kratkim smo doživeli tudi odziv predsednice Republike Slovenije glede tega vprašanja, ki je izrazila pričakovanje, da bi morala biti javnost o projektu takih razsežnosti podrobno, pošteno in nepristransko obveščena. Temu seveda ni mogoče nasprotovati, vsi to pričakujemo, in sicer predvsem od nosilca investicije, potem od vseh odgovornih v Vladi in na ministrstvih. Kot vemo, je nosilec investicije že pričel z vsemi aktivnostmi obveščanja, ozaveščanja, vzpostavil je dialog v širši lokalni skupnosti, odprl je projektno pisarno v Vrbini, kjer so na voljo vse informacije, in nadaljeval bo s predstavitvami tega projekta in vseh okoliščin tega projekta po celotni Sloveniji. Časa do pozne jeseni je zato dovolj. Verjamem, da bodo ljudje imeli, preden se bodo odločali o tem vprašanju, na voljo vse potrebne informacije. Glede tega odziva predsednice Republike pa moram jaz osebno reči, da me čudi predvsem to, da podobnega odziva o tem, da ljudje potrebujejo podrobne informacije, da bi se lahko na posvetovalnih referendumih odločali o vprašanjih, ki so zanje pomembna, nismo doživeli za vse ostale tri referendume, ki bodo 9. junija letos, ker gre ravno tako za ljudi in za njihovo prihodnost pomembna vprašanja, katerih posledic se sicer ne da meriti v denarju, so pa za prihodnost Slovenije, demokracije in za prihodnost obstanka slovenskega naroda mnogo bolj usodna, kot je drugi blok Jedrske elektrarne Krško, pa takega poziva ni bilo. bilo. Podrobna predstavitev projekta je seveda pomembna tudi zaradi špekulacij, ki se pojavljajo v javnosti v zadnjem obdobju, nekatere smo poslušali tudi na odboru, ko smo obravnavali vprašanje, ki govorijo predvsem o ceni te investicije, o vrednosti elektrike, ki bo prihajala iz te elektrarne, kjer je zadnje objavljeni podatek popolnoma v nasprotju s tem, kar smo še pred dnevi poslušali s strani nekaterih visokih vladnih predstavnikov,

verjetno bo, oziroma vsaj iz informacij, ki jih imamo do zdaj na voljo, nekaj evrov višja pri drugem bloku, ne bo pa taka, da ne bi omogočala stabilnosti in cenovne dostopnosti oskrbe z električno energijo. Drugi del očitkov, ki se pojavlja v zadnjem obdobju, ki

Žal je treba temu pritrditi in je treba tudi s tega mesta pozvati tiste, ki so odgovorni za to, da preprečijo taka plenjenja, da se pač s tem ukvarjajo, ne pa z nekaj evri podkupnine nekoga na tehničnih servisih, za kar je dobil pet let zapora, ne pa z milijardami, ki odtekajo skozi take ali drugačne preplačane posle. Dejansko je to velika rak rana te družbe in toliko večja nevarnost pri tako velikem projektu, kjer ne gre samo za nekaj 100 milijonov evrov, ampak gre za nekaj milijard evrov.

Naše mnenje je popolnoma nasprotno temu. Tisti, ki v nekaj vlaga svoj denar, in v tem primeru je interes za vlaganje vsaj po zagotovilih nekaterih vladnih predstavnikov izrazilo tudi slovensko gospodarstvo, predvsem zaradi tega, ker si želi verjetno skozi to vlaganje zagotoviti stabilno in cenovno dostopnost do električne energije za prihodnjih 80 let, tisti, ki bo vložil svoj denar v tak projekt, bo največja garancija temu, da se koruptivna in ostala dejanja ne bodo dogajala, ampak to so vprašanja za naprej, to niso vprašanja za ta posvetovalni referendum, jim je pa treba prisluhniti in dati temu področju seveda največjo pozornost. Kot je bilo povedano, če bo ta odločitev, ki je bila sprejeta na nivoju vseh parlamentarnih strank, razen Levice, tudi v nadaljevanju potrjena, potem bo ta posvetovalni referendum pozno jeseni, verjetno novembra. Do takrat seveda tudi v Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da bo javnost podrobno seznanjena z vsemi informacijami glede tega projekta, z odgovori na vsa vprašanja, ki se in se še bodo pojavljala. Pri tem bomo, kolikor bo v naši moči in kolikor imamo tudi mi vedenja glede tega, tudi aktivno sodelovali. Treba je še povedati, da gre sicer res za posvetovalni referendum, vendar si verjetno nihče med nami ne predstavlja, da bi s tem projektom nadaljevali, če bi ljudje na posvetovalnem referendumu obkrožili proti. Tukaj je naša odgovornost največja, in sicer tudi v tem delu, da z nepremišljenimi izjavami, ki so jih posredovali tudi nekateri visoki vladni predstavniki v zadnjih dveh letih, ne dajemo napačnih informacij, ne vzbujamo nezaupanja med ljudmi in ne preprečujemo ljudem, da pridejo na ta referendum, ampak jih pozovemo, da pridejo v čim večjem številu in da suvereno odločajo o tem zase in tudi za celotno Slovenijo. V Slovenski demokratski stranki smo bili seveda pobudniki, zato ta predlog podpiramo. Podpiramo tudi to, da čim prej pride do drugega koraka, torej do razpisa konkretnega dne za izvedbo tega referenduma. Hvala. Hvala. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi, državljanke in državljani! V temeljni program smo v Novi Sloveniji glede energetskih usmeritev za razvoj države zapisali, da so cilji naše energetske politike varna, stabilna oskrba, okolju ter podnebju prijazno pridobivanje in raba energentov ter primerne in konkurenčne cene. Čedalje večja mednarodna tveganja za oskrbo ter zaskrbljujoča odvisnost od politično nestabilnih območij poudarjajo nujnost skupnih konceptov za oskrbo z energijo. Poleg boljšega izkoriščanja vodne energije, lesne biomase, geotermalne energije ter novih tehnologij smo med drugim v strategiji zapisali nujno uporabo jedrske energije ob upoštevanju maksimalnih varnostnih meril. Da v Novi Sloveniji delamo, kar govorimo, je dokazal že naš minister v sestavi prejšnje vlade, Jernej Vrtovec, ki je 19. julija 2021

za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Obžalujemo, da pri tako pomembnem vprašanju slovenska politika ni zmogla enotnosti. Še več, razhajanja so predvsem znotraj koalicije. Kot demokrati neenotnosti nikakor ne obsojamo, želimo pa si nadaljnje razprave z močjo argumentov, ne z argumentom moči. Na tem mestu v imenu poslanske skupine iskrena zahvala državnemu sekretarju, kolegu fiziku, Danijelu Levičarju, državnemu sekretarju za nacionalni jedrski program, za njegovo dosedanje dobro delo. V Novi Sloveniji se nadejamo nadaljnjega odkritega dialoga in sprotnega informiranja Državnega zbora o vseh pomembnih korakih na področju jedrske novogradnje. Seveda si želimo sprotnih informacij tudi za vso slovensko javnost. To je zelo pomembno. Posvetovalni referendum predlagamo z namenom, da se preveri volja volivk in volivcev ter da se omogoči čim širši konsenz na področju oskrbe z električno energijo in prehoda v nizkoogljično družbo. Pri tem smo v Novi Sloveniji prepričani, da je brez jedrske energije prehod v nizkoogljično družbo praktično nemogoč. Na to jasno kažejo situacije v nekaterih evropskih državah, kjer so pred leti sprejeli popolnoma napačne politične odločitve, ki niso upoštevale strokovnih podlag, torej niso bile politične, ampak politikantske. Morebitno zavlačevanje s projektom JEK2 bo za državo škodljivo. V luči električne energetske samooskrbe v Sloveniji in ohranjanja konkurenčnega slovenskega gospodarstva nacionalni projekt JEK2 potrebuje pospešek. Na področju energetske neodvisnosti je skrajni čas za streznitev, tudi na nivoju Evropske unije. Odločno moramo narediti konec zelenemu aktivizmu. Potrebujemo razumen zeleni prehod, da ljudi ne bomo pahnili v revščino in uničili našega gospodarstva in našega evropskega načina življenja. Zavedamo se, da zeleni prehod ne bo zastonj. Ne sadimo rožic, sami ga bomo morali plačati, nihče ga ne bo plačal namesto nas. Dovolj pa je različnih prepovedi, ki so jih sprejele evropske institucije. Potrebujemo nove tehnologije in inovacije. sončnimi paneli in vetrnicami ne bo šlo, potrebujemo jedrsko energijo za stabilno proizvodnjo električne energije. Za normalen in dolgoročen razvoj našega gospodarstva in celotne družbe je pomembno, da Slovenci s čim širšim konsenzom sprejmemo stališče o najboljšem možnem scenariju razvoja slovenskega elektroenergetskega sistema z energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov. Ta konsenz bo predstavljal dobro in zanesljivo podlago za nadaljnje korake, ki so potrebni za finančno in časovno čim optimalnejšo izvedbo projekta gradnje drugega bloka Zavedamo se, da bo brez jedrske energije prehod v nizkoogljično družbo tvegan, težji in bistveno, bistveno dražji. Zato potrebujemo stabilen, stalen in zeleni vir energije, kar jedrska energija zagotovo je, če želimo ohraniti gospodarsko rast in konkurenčnost našega slovenskega gospodarstva. Tako je JEK2 nujno potreben, saj predstavlja stabilen in varen način pridobivanja električne energije. navijaško favoriziranje določenega scenarija ob uporabi prilagojenih podatkov in pretirano optimističnih predpostavkah skoraj ne moremo privesti do česa drugega kot do razočaranja. Nemčija je tipičen primer za to in zdi se, da je trenutno v slepi ulici, saj se kljub nadaljnjim velikim vlaganjem nemški izpusti v zadnjih letih niso znatno spremenili. Najnižji so bili leta 2020

Kot glavna težava pri tem se danes kaže izbira cilja obnovljivosti namesto nizkoogljičnosti, je torej, če izberemo obnovljivost, izberimo nizkoogljičnost. Ogljično nevtralno proizvodnjo elektrike bo v vsakem primeru zelo težko doseči, saj tudi nizkoogljične elektrarne sproščajo majhne količine CO2, ki ga bo treba odstranjevati s ponori, za kar danes tehnologija prav tako še ne obstaja. A če si kot cilj zastavimo proizvodnjo na osnovi obnovljivih virov energije in s tem izločimo tehnologijo z najnižjimi izpusti ter sočasno v elektroenergetski sistem vnesemo še dodatne težave, se zdi ogljična nevtralnost skoraj utopija. Ob opozarjanju na ta dejstva nasprotniki jedrske tehnologije, ki podpirajo energetsko prihodnost na osnovi 100 % elektrike, pridobljene iz OVE, pogosto argumentirajo, da moramo biti ambiciozni in verjeti v tehnološki preboj pri shranjevanju elektrike, a takšnemu pristopu bi lahko nadeli tudi oznako neodgovorno hazardiranje z vlaganji v tehnologije, ki mogoče ne bodo razvite. Zagotavljanje konstantne električne moči v omrežju in s tem njeno zagotavljanje uporabnikom brez pogostih električnih mrkov je veliko zahtevnejša naloga kot le gradnja velikega števila elektrarn, predvsem če gre pri tem za gradnjo sončnih ali vetrnih elektrarn. Trenutne razmere ob skorajšnjem zaprtju Teša terjajo odločitev, po kateri poti bo šla Slovenija. Smiselno je, da pogledamo, kakšno pot so ubrale druge države in kam jih je ta pripeljala. Ne delajmo napak za drugimi, le upamo lahko, da bomo v Sloveniji znali izbrati pot naprej na podlagi strokovnih dejstev in ne na podlagi čustev ali dnevnopolitičnega dogajanja. V Sloveniji imamo z jedrsko energijo dobre in dolgoletne izkušnje. Prav tako v Novi Sloveniji trdimo, da imamo v Sloveniji odlične jedrske strokovnjake. Mislim, da bi se z njimi morali še več pogovarjati, predvsem mi, odločevalci. Za potrebe novega bloka jedrske elektrarne podpiramo vzpostavitev primerne projektne organizacije za izvedbo nalog investitorja z zadostnimi sredstvi in ustreznimi kadri. V Novi Sloveniji smo poslanci na vseh srečanjih v Državnem zboru na temo energetike aktualno vlado že do sedaj pozivali, da z vso resnostjo in prioritetno obravnava vse potrebne aktivnosti za izpeljavo jedrske novogradnje. V Novi Sloveniji smo prepričani, da bomo s takšnim razvojnim pristopom lahko zagotavljali energetsko neodvisnost in podnebno nevtralnost. Energetska mešanica jedrske in obnovljivih virov z upoštevanjem vseh tehnoloških spoznanj po mnenju energetskih strokovnjakov zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema s proizvodnjo nizkoogljične električne energije. Kolegice in kolegi! Smo pred zgodovinsko odločitvijo. Na tej 20. redni seji Državnega zbora bomo poslanci naredili izjemno pomemben korak za našo slovensko energetsko prihodnost, za našo slovensko družbo. V Novi Sloveniji zato podpiramo referendum, podpiramo jedrsko opcijo in pozivamo vlado, da prioritetno obravnava vse potrebne aktivnosti za izpeljavo jedrske novogradnje JEK2. Že danes vabimo slovenske volivke in volivce, slovenske davkoplačevalce, k treznemu razmisleku in opredelitvi za izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Iskreno si želimo, na tem bomo tudi delali, da referendum uspe, v nasprotnem primeru bo scenarij v zvezi s slovensko energetiko popolnoma nepredvidljiv. Hvala lepa.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 Spoštovani podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Slovenija je kot odgovorna članica Evropske unije, tudi Organizacije združenih narodov, in seveda kot država z enim izmed najbolj neokrnjenih naravnih okolij na svetu, zavezana k učinkovitemu varstvu okolja, zmanjšanju nivoja naših proizvedenih škodljivih emisij in k tranziciji v povečano porabo nizkoogljičnih ter obnovljivih virov energije. V bližnji prihodnosti se bodo državne potrebe po električni energiji bistveno povečale. Podobno se bodo zvišale tudi potrebe enake vrste za posamezne državljane, gospodinjstva in seveda tudi podjetja. V Sloveniji nujno potrebujemo zanesljiv in močan vir električne energije, ki ima hkrati minimalni vpliv na okolje in bo povečal delež nizkoogljične energije v rabi. Jedrska elektrarna Krško dve je prav to, kar Slovenija in vsi njeni državljani potrebujemo. V kombinaciji z investicijami v vetrno, sončno in hidroenergijo bo gradnja JEK2 omogočila, da bo Slovenija imela na voljo ne le zanesljiv vir energije, temveč da bodo dvignjene ravni naše energetske samozadostnosti in energetske varnosti ter znižan potencial energetske revščine naših gospodinjstev. Pozdravljamo dejstvo, da se je glede predloga posvetovalnega referenduma zedinila večina vladnih in tudi opozicijskih strank. Posebej bi izpostavil konstruktivno delo vseh parlamentarnih strank. To kaže, da se kljub vsemu znamo pogovarjati in seveda tudi zmoremo poenotiti o pomembnih temah, kajti vprašanje naše energetske oskrbe, zmanjševanja nivoja naših emisij in tranzicije na nizkoogljične vire je preprosto preveč pomembno, da bi se glede tega prepirali na strankarski ali pa tudi na ideološki osnovi. Z referendumom bodo državljani lahko tudi uradno izrazili svojo voljo o tem, ali naj Slovenija ostane zelena in okolju prijazna in da svoje zaveze k tem ciljem izpolnjuje tudi v prihodnosti. Hvala lepa.

Široka koalicija parlamentarnih strank, dajmo jo poimenovati jedrska koalicija, se je odločila pospešiti izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. V ta namen je v Državnem zboru obravnavana Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji z imenom Jedrska energija za prihodnost Slovenije, glede katere so predlagatelji predlagali razpis posvetovalnega referenduma, s katerim bi ljudje dokončno potrdili vsebino resolucije, ki ustoličuje JEK2 kot edini možni izhod iz energetske odvisnosti Slovenije. Gre za nepotrebno in potencialno škodljivo hitenje, katerega namen je izkoristiti trenutno visoko javnomnenjsko podporo gradnji drugega bloka jedrske elektrarne zato, da se od ljudstva izsili bianko menico za projekt, za katerega vse več strokovnjakov opozarja, da je lahko finančno poguben za to državo in za odjemalce električne energije ter za davkoplačevalce. Gre za hitenje, ker v trenutku, ko se razpisuje referendum in potrjuje Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije ne razpolagamo z nobenimi neodvisnimi analizami, ki bi potrjevale smotrnost tega projekta in njegovo finančno vzdržnost. Jasno je, da so predlagatelji tako resolucije kot posvetovalnega referenduma že sprejeli odločitev namesto ljudstva. Vsi veljavni državni dokumenti, predvsem Strategija upravljanja kapitalskih naložb države in Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, namreč govorijo o tem, da se mora država odločiti med dvema konceptoma energetskega modela, in to med 100-odstotnim scenarijem OVE ali mešanico OVE in jedrske energije, a v referendumskem vprašanju obnovljivi viri energije niso omenjeni. Ljudi se sprašuje o tem, ali podpirajo izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Iz neba je jasno, da je referendumsko vprašanje sugestivno in da se od ljudi skuša izsiliti podporo projektu jedrskega lobija z obljubo stabilne oskrbe z električno energijo. Je pa vprašanje tudi s strokovnega vidika oskrbe z električno energijo zgrešeno in kaže na naglico, v kateri je bilo spisano, brez nekega resnega razmisleka. Nizkoogljični viri energije so po Energetskem zakonu namreč jedrska energija, vodik, sintetični plini in odvečna toplota. Jedrska energija skupaj z vodikom, sintetičnimi plini in odvečno toploto ne more zagotoviti stabilne oskrbe, zagotovi jo lahko samo v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Predlagatelji referenduma to zelo dobro vedo, kar se jasno vidi iz obrazložitve predloga za posvetovalni referendum. Gre za površnost, šlamastiko, do katere pogosto pride, ko se na vrat na nos potiska zadeve, ki so popolnoma nepremišljene. S potrditvijo odločitve za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, na kar napeljuje referendumsko vprašanje, se ljudem jemlje izbiro, izbiro med scenarijem oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz obnovljivih virov energije in jedrske energije. Referendumsko vprašanje je nalašč formulirano tako, da lahko ljudje zgolj in samo potrjujejo scenarij, ki ga je jedrska koalicija z jedrskim lobijem že izbrala. Na referendumu ne bomo odločali o dveh modelih, ampak bomo državljanke in državljani zgolj potrdili ali zavrnili izgradnjo drugega bloka JEK, popolnoma neinformirano, zgolj in samo na podlagi propagandne kampanje za izgradnjo drugega bloka, ki teče že leta in je pravzaprav vzrok za trenutno visoko javnomnenjsko podporo projektu. Scenarij, ki se nam odvija pred očmi, ni naključen. Javnost je sicer res večinsko naklonjena projektu izgradnje JEK2, kar predlagatelji referenduma in Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji ne povedo, pa je to, da bi se večina volivk in volivcev v primeru, da bi imeli možnost izbire med jedrsko energijo in scenarijem stoodstotne oskrbe iz obnovljivih virov, odločila za slednjega. To je razlog, da je referendumsko vprašanje oblikovano kot vzemi ali pusti JEK2 in s tem tudi stabilno oskrbo z električno energijo in ne na način, da bi volivke in volivci imeli dejansko izbiro. Državni dokumenti, ki govorijo o referendumu, kakor tudi koalicijska pogodba sedanje koalicije, govorijo o tem, da morajo ljudje odločati informirano. Tudi ta pogoj poteza jedrske koalicije onemogoča. Do tega trenutka ni znano, koliko bo projekt stal, kaj to pomeni za trenutno in vse nadaljnje generacije davkoplačevalcev. Ali bo cena elektrike iz drugega bloka tako konkurenčna, da se bo jo sploh dalo prodati na trgu brez državnih subvencij, ki bodo bremenile gospodinjske odjemalce in državni proračun? Kaj bo Slovenija naredila z odpadki? Kakšno dodatno infrastrukturo bo vse še treba zgraditi, da bo jedrska elektrarna lahko obratovala, pa to sploh ni vključeno v strošek jedrske elektrarne? Mimogrede, za zagotovitev obratovanja JEK2 bo predvidoma treba zagotoviti še dodatne ročne rezerve za povrnitev frekvence, kar pomeni dodatnih 380 do 890 megavatov elektrarn na plin. To pomeni čez palec še eno plinsko elektrarno nazivne moči, kot jo ima šesti blok Termoelektrarne Šoštanj. Toliko o nizkoogljičnosti. Številni strokovnjaki na področju energetike, recimo gospod Mervar, direktor ELES, gospod Kus, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje, in nenazadnje tudi trenutni minister za okolje mag. Kumer in državna sekretarka na MOPE mag. Seršen, vsi so v preteklih mesecih opozarjali na izjemno visok strošek investicije, katere izhodiščna cena se giblje med 14 in 18 milijardami evrov, kar je več kot celoletni proračun Republike Slovenije, in posledično na nekonkurenčnost cene elektrike iz take elektrarne. V Levici smo predlagali, da bi se v predlogu resolucije, na katero se je še do nedavno skliceval tudi predlog za posvetovalni referendum in ki je v bistvu s tem predlogom zavezana, omejilo ceno energije iz elektrarne na 70 evrov na megavatno uro, pri kateri bi bila ta energija še konkurenčna. Prej navedeni strokovnjaki namreč svarijo o tem, da bo cena tako visoka, da ne bo konkurenčna, vse od 125 evrov do 200 evrov na megavatno uro. Jedrska koalicija je takšno omejevanje za zagotovitev konkurenčnosti zavrnila. Včeraj pa smo končno dočakali prve izračune investitorja. Ti so pomembni za odločitev o gradnji JEK2, o kateri se sprašuje volivke in volivce v predlogu za razpis referenduma. Opozarjamo, gre za izračune investitorja, a vseeno številke, ki so jih predstavili, govorijo bolj v prid vsem, ki so v preteklih mesecih opozarjali na visok riziko in pogubnost investicije kot pa v prid jedrskemu lobiju. Po izračunih GEN energije bo cena energije iz JEK2 44,5 evra za megavatno uro, cena gradnje elektrarne pa približno 9 tisoč 300 evrov kilovatne moči. A k temu je treba dodati še stroške financiranja. V primeru uravnoteženega povečanega stroška kapitala pri 2 % v GEN energiji ocenjujejo povprečno ceno elektrike iz elektrarne za povrnitev naložbe 66 evrov na megavatno uro, pri triodstotnem strošku kapitala je cena 81 evrov,

kot so recimo pri gradnji elektrarne Hinkley Point in kot so tudi stroški financiranja, ki jih v svojih izračunih najpogosteje uporablja Mednarodna agencija za atomsko energijo, je cena energije iz JEK2 že 200 evrov na megavatno uro.

Če te številke prenesemo na primer Westinghousovega reaktorja na moči tisoč 100 megavatov, bi pri stroških financiranja 4 % in dobi vračanja kredita 20 let ter pod predpostavko, da bi se zadolžili v višini 80 % zneska investicije, kar je tudi ocena investitorja, celotna investicija, torej glavnica plus obresti, znašala približno 17 milijard evrov. Če te številke prenesemo na primer reaktorja EDF moči tisoč 600 megavatov, pa bi pri istih stroških, obsegu in dolžini vračanja kredita celotna investicija stala okrog 24 24 milijard evrov. Pri navedenih skupnih stroških kapitala za projekt JEK2 in pri tej obrestni meri za ceno kapitala bi stroškovna cena električne energije presegla 125 evrov na megavatno uro, pri višji obrestni meri pa bi bila še višja. Za konec komentarja predstavitve včerajšnjih izračunov GEN energije moramo samo še opozoriti, da so vsakršni stroški financiranja, ki so pod 5 %, popolnoma nerealni, tudi z državnimi poroštvi, in da so bistveno bolj realni 8-odstotni Tudi cena 9 tisoč 314 evrov na kilovat moči je najverjetneje podcenjena. Takšni so bili stroški gradnje finske elektrarne Olkiluoto 3, ki pa se je začela graditi leta 2005, torej pred 15 leti. Današnji stroški gradnje jedrskih elektrarn se gibljejo pri okoli 11 tisoč evrov na kilovat moči. Kar pa v včerajšnji predstavitvi sploh ni bilo omenjeno, so stroški razgradnje elektrarne po koncu njenega obratovanja in stroški odlaganja in shranjevanja vseh radioaktivnih odpadkov, ki bodo nujno morali biti del cene električne energije iz JEK2. Zagovorniki JEK2 se nasploh čim bolj izogibajo vprašanju skladiščenja in odlaganja nizko- in visokoradioaktivnih odpadkov, stroškov, ki jih to predstavlja in ki morajo biti v celoti vključeni v ceno projekta, in tega, kako bodo s temi odpadki živeli naši zanamci naslednjih nekaj sto do tisoč let. Namesto tega se zatekajo k floskulam o trajnosti jedrske energije, ki jo kot tako predstavlja taksonomija Evropske unije, taksonomija, ki jo je sprejela Evropska unija kot kravjo kupčijo med Francijo in Nemčijo, po kateri je jedrska energija nizkoogljična in predmet evropskih subvencij, kljub vsemu določa natančne pogoje za kategorizacijo jedrske energije kot zelene. Ena ključnih je urejeno odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter do leta 2050 tudi dokončano geološko odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov. Pri nas pa bomo po trenutno zastavljenih časovnicah leta 2050 šele iskali lokacijo za takšno odlagališče. Za zadostitev taksonomiji bo treba sprejeti program razgradnje JEK2 še pred njeno izgradnjo in tudi višino prispevka za razgradnjo, ki ga bo bodoči drugi blok plačeval, ko bo enkrat zgrajen. Slovenija še sedaj, po več kot 40 letih delovanja JEK, nima dokončno urejenega skladišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, kaj šele visokoradioaktivnih odpadkov. Nerealno je pričakovati, da bi to že imeli za drugi blok. Če pa vsi ti pogoji ne bodo izpolnjeni, projekt JEK2 ne bo izpolnjeval pogojev taksonomije EU, kar pomeni, da bodo krediti, ki jih bomo morali najeti za ta projekt, bistveno dražji, kot bi bili sicer, kar bo še dodatno dvignilo strošek izgradnje elektrarne in posledično tudi električno energijo iz te elektrarne. Torej vse, kar lahko ta trenutek z referendumom naredimo, je to, da damo tistim, ki vodijo projekt izgradnje drugega bloka JEK, zeleno luč oziroma bianko menico, da ta posel tudi pripeljejo do zaključka, ne glede na ceno in ne glede na dolgoročne vplive, ki jih lahko ima ta odločitev. V Levici nismo kategorično proti uporabi jedrske tehnologije za proizvodnjo električne energije. Podpiramo obratovanje trenutnega bloka NEK do konca življenjske dobe leta 2043. Prav tako ne izključujemo možnosti, da bi Slovenija v prihodnosti za energetske namene koristila tehnologijo malih modularnih reaktorjev, ki je trenutno še v fazi razvoja, če se to izkaže za okoljsko in ekonomsko sprejemljivo. A tehnologija gromozanskih blokov, ki se, tako kažejo evropske in svetovne izkušnje, gradijo izjemno dolgo časa in z enormnimi porasti končnih cen in visokimi stroški proizvodnje jedrske energije, ko so enkrat ti bloki zgrajeni in priklopljeni na omrežje, je za tako majhno državo, kot je Slovenija, izjemno tvegana in neracionalna tudi z javnofinančnega vidika. Ko v Franciji francoski proizvajalec električne energije EDF zgradi jedrsko elektrarno, ki proizvaja električno energijo po cenah visoko nad tržnimi, se ti stroški proizvodnje razdelijo na vseh ostalih 56 reaktorjev in se to končnim odjemalcem, gospodarstvu in gospodinjstvom ne pozna bistveno. V Sloveniji to ne bo mogoče. JEK2 bo lahko obratoval samo v primeru visokih subvencij, ki bodo v končni fazi bremenile prav ljudi, ki bodo popolnoma neinformirani in nevedni temu projektu prižgali zeleno luč. Ker ocenjujemo, da v tem trenutku ljudje nimajo dovolj podatkov za odločanje in ker je referendumsko vprašanje zgolj lažna izbira, pobude za razpis posvetovalnega referenduma ne bomo podprli. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Gospod Bojan Podkrajšek je prijavljen kot prvi. Izvoli. Hvala, spoštovani podpredsednik, za dano besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom, predvsem pa državnemu sekretarju s svojo sodelavko! Lep dober dan tudi vsem tistim, ki spremljajo

nizkoogljično električno energijo v Republiki Sloveniji. Zdi se mi, da je treba to vprašanje večkrat ponoviti. Jaz z zadovoljstvom gledam na to referendumsko vprašanje, tudi na vse kolegice in kolege državnega zbora, da smo v tem pogledu enotni, razen Poslanske skupine Levica, ki je pravkar imela tudi svoje stališče. Naj povem gospodu Jakopoviču, da jaz nisem v nobeni jedrski koaliciji v Državnem zboru, ampak kot nestrokovnjak, kot izvoljen poslanec tega državnega zbora, pa z veliko odgovornostjo spremljam energetsko politiko v Republiki Sloveniji, predvsem je pa naša skupna odgovornost, da to energetsko politiko zagotovimo tudi v prihodnje vsem nam, ki živimo v Republiki Sloveniji, pa tudi vsem našim zanamcem. To področje je izjemno pomembno. Tega se zavedam tudi sam in tega se zavedamo tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Ta vprašanja so velikokrat na naših mizah poslanske skupine in seveda ste bili vsi seznanjeni s tem, da je bilo naše enotno mnenje, da ljudje o tem odločajo na referendumu. Naš predlog v mesecu januarju je padel tudi na plodna tla, da so se pridružile še vse ostale stranke, razen, kot sem omenil, Levice. Levice. Skupno stališče je bilo, da bo to referendumsko vprašanje v mesecu novembru. Vsi se zavedamo, tudi sam se zavedam, da bo na tem področju veliko vprašanj do meseca novembra,

nas ljudje niso izvolili zato, ker smo strokovnjaki za jedrsko energijo, ker smo strokovnjaki, ki delamo mostove, bolnišnice, zdravstvene domove, ampak so nas izvolili zato,

da imamo bolnišnice, ceste, tunele, športno infrastrukturo, šole, vrtce in še kaj bi lahko našteval. Ko sem govoril o naši enotnosti na tem področju

deset v Republiki Sloveniji, našli eno poenotenost, bi verjetno Slovenija lahko šla po drugi poti, po bolj stabilni poti. Govorimo o ključnih zadevah, ki tarejo vse, tako nas v Državnem zboru kot tudi državljanke in državljane Republike Slovenije na vseh področjih. Večkrat sem že govoril, da sva bila, ko je Švedska predsedovala Evropski uniji, s kolegom iz Svobode na eni konferenci na Švedskem. Takrat sem bil prvič presenečen, ko sem poslušal v uvodu, da imajo vse evropske države težave z električno energijo, takšne ali drugačne, predvsem je bilo tam govora o višini in ceni električne energije, ki jo plačujejo državljanke in državljani vseh evropskih držav, predvsem pa gospodarstvo.

ko smo govorili o energetski stabilnosti za prihodnost. Tam so pa seveda imele članice različne poglede in tudi različne strategije za prihodnost. Tudi danes smo slišali pri predstavitvah, mislim, da je to omenil tudi državni sekretar, ki skrbi za to področje v Vladi, da je kar nekaj držav članic Evropske unije, ki gre na to pot, o kateri razmišlja in kar dela tudi Slovenija.

zelo malo smo pa slišali o tem, kdo bo to zgradil. Ali imamo dovolj strokovnjakov? Jaz mislim, da je to tudi eno ključnih vprašanj, ko razpravljamo o JEK2. Na tem področju je Slovenija dokazala s svojimi strokovnjaki, z vso zgodovino, kar obratuje Krško, da imamo izjemne strokovnjake in da bi bilo seveda prav, da kdaj znamo to tudi pohvaliti. Seveda je tudi moja velika želja, verjetno vseh nas, da bodo ti strokovnjaki, ki jih danes imamo, čim prej vzgojili tudi mlajše, ki bodo lahko v prihodnje zgradili ta blok, o katerem danes govorimo, in ki bodo skrbeli za to

moramo zelo na glas povedati in večkrat ponoviti, da ne govorimo samo o JEK2, da je to kombinacija, da iščemo kombinacijo za energetsko stabilnost Slovenije v prihodnje skupaj z obnovljivimi viri. To se mi zdi tudi ključno, da to znamo ljudem povedati. povedati. Naš skupni cilj bo padel na plodna tla do meseca novembra, če bomo seveda mi v Državnem zboru tisti, ki bomo delali vse na tem, da bomo prišli na skupni cilj do tega referenduma, predvsem bi pa rad opozoril, da ker imamo v Sloveniji tudi veliko nevladnikov, da naj na vprašanja, ki jih imajo državljanke in državljani na tem področju, odgovarjajo strokovnjaki. Včasih imam občutek, da ko odpremo neko zelo pomembno poglavje, ki je pomembno za našo državo, v tem primeru jedrske energije, JEK2,

ki prihajajo na naše odbore, da imajo odgovore na vsa vprašanja. Včasih so seveda ti odgovori na ta zahtevna vprašanja popačeni, velikokrat netočni,

Seveda jaz spoštujem vse nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem, bi pa bil moj apel njim, da so tu korektni, da imajo tu v mislih našo skupno varnost na energetskem področju, predvsem pa, da odgovarjajo na ta vprašanja, seveda v nekem doglednem času. Slovenija ima na več področjih problem, ker se politika oziroma neki investitorji odločijo za izgradnjo, v tem primeru na energetskem, v drugem primeru na gospodarskem Toliko pripomb, da se te investicije odvijajo leta in leta, nazadnje pa se tudi ugotovi, da katera od teh investicij ostane nezgrajena ali pa nedograjena. sam podpiram to izjemno pomembno vprašanje, ker gre za energetsko varnost Slovenije. Jaz sem vesel, da smo tu v Državnem zboru poenoteni.

Najlepša hvala. Najprej ne pohvala, ampak izraz pomembnega dejstva, da se zelo redko vidi, da so poslanske skupine tako enotne, kot so enotne tokrat ob tem referendumu, ob sami pobudi.

Veliko postopkov se je že izpeljalo, med drugim tudi izdaja energetskega dovoljenja, ki zdaj ni več potrebno na takšen način, kot je bilo potrebno v preteklosti, ampak že veliko postopkov za izgradnjo drugega bloka oziroma za začetek postopkov je bilo v preteklosti narejenih. Ta zgodba, ki jo imamo danes in ki jo bomo imeli potem na samem referendumu, je še en kamenček v mozaiku k temu, da pridemo do tega dejstva, in sicer do drugega bloka nuklearke. Jaz bi rad spomnil na eno stvar. Leta 2021 v predsedovanju Slovenije Evropskemu svetu je Evropska komisija sprejela delegiran akt, kjer sta jedrska energija in plin uvrščena, ne bom rekel med obnovljive vire energije, ker ne moreta biti, ampak med tako imenovane zelene vire energije.

Evropske unije pri tem projektu drugega bloka in pri novih tehnologijah, uvajanju novih tehnologij za izgradnjo morebitnih malih modularnih reaktorjev in tako dalje. Najprej pa nekaj dejstev. Energetska neodvisnost, če je kaj pomembno, je za vsako državo strateškega pomena, da je energetsko neodvisna. Absolutno smo mi preveč odvisni od ruskega plina, še danes beremo članke, ruski plin dobivamo prek Avstrije v Slovenijo, temu se je zelo težko izogniti, imamo dogovore z Alžirijo na drugi strani, ampak posledica tega, da plačujemo ta drag ruski plin, je zagotovo tudi financiranje vojne v Ukrajini in gre tukaj na na drugi strani tudi za vrednostne komponente, ne samo za to, ali imamo plin ali ne. Se pravi, govorimo o energetski neodvisnosti in recimo z nuklearno tehnologijo

Veter, imamo tri vetrnice. Kakšen pa je naš sončni potencial? Veste, da je zelo, zelo slab, ampak v vsaki vasi, v vsakem kraju, kjer pride neka pobuda, hočemo imeti vetrnice. Spomnim se, Pohorje, Ribnica, Kras nedavno, povsod imamo civilno iniciativo, ki se bori proti temu, posledica je, da imamo tri vetrnice tam na Primorskem. To je to. V zadnjih 30 letih smo toliko sposobni. Izjava ministra Kumra, pa ni v preteklosti, ki jo je dal za en medij, dajmo razmisliti o tem, da bi vsakemu državljanu dali 18 tisoč evrov, pa naj sam odloča o svoji energetski prihodnosti, naj postavi fotovoltaiko na streho in bo bolj energetsko neodvisen. Pa lepo vas prosim, no, s takimi izjavami ne bomo zmagali referenduma. Tisti, ki ve, in minister Kumer to ve, gospod Levičar absolutno še bolj, za vsako megavatno uro postavljene fotovoltaike potrebuješ na drugi strani megavat resne proizvodnje iz plina, pasovne energije iz plina, termodivizije, še hidro več ni dovolj ob teh sušah in tako naprej, zaradi tega, ker potrebuješ back up in tudi sonce je pomembno, lahko ga imamo, ampak mora biti v sodelovanju z resno pasovno proizvodnjo električne energije.

premogu v tej državi zaradi enega vidika, ker to, kar delajo v Tešu, kopanje lignita v Tešu, ta naš čudež, ki ga imamo v Velenju, je izredno draga stvar. Tudi CO2 kuponi so, ampak tudi brez CO2 kuponov mi vlečemo par 100 metrov ven ta lignit, ki ni najbolj kaloričen. Da ne bo pomote, v preteklosti smo naredili številne napake na temo Teša.

plačujemo nekaj, kar je zrak, nekje izven Evropske unije je prepovedano, da se prodaja na tak način, eden najbogatejših Slovencev prihaja ravno iz tega, ker to preprodaja. Ta proizvodnja električne energije iz naše termodivizije je absolutno predraga, zaradi tega je predviden ta konec kopanja premoga leta 2033. Zato je predvideno, če ne bomo energetsko neodvisni, se lahko to podaljša. Nekatere države, kot je Nemčija in ostale države, tudi o tem razmišljajo, zlasti Poljska, ki ima dnevne kope, lažje kope s par 100 metrov globine zemlje, ampak podaljšujejo tudi to, da bodo kurili njihov premog za proizvodno in energetsko neodvisnost.

Tukaj se obrača in mene ne skrbi, na kakšen način bo država to financirala, pa si želim, da je država lastnica strateške energetske infrastrukture, absolutno mora biti.

Kaj je pri nas problem? Pri nas ni problem sama gradnja drugega bloka, ampak so problem vsi drugi postopki umeščanja v prostor in pridobivanja dovoljenj,

ki jih imajo te države. To moramo pri nas skrajšati, da lahko pridemo do drugega bloka čim prej. Še ena laž, ki se veliko pojavlja, CO2 izpusti, nuklearka, na drugi strani primerjave s Francijo, Nemčijo. Ali vi veste, koliko je Nemčija vložila v obnovljive vire energije v preteklih letih? 500 milijard evrov, 500 milijard evrov, s tem da proizvedejo več, kljub temu, da imajo več kot 50 % energije iz obnovljivih virov energije, proizvedejo več CO2 izpustov kot Francija, ki ima manj kot 30 % proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, ima pa 56 reaktorjev. Takrat, kadar v Nemčiji zmanjkuje električne energije, jo Nemčija uvaža. Od kod? Iz Francije. To nam vse pove, kako zgrešena je bila recimo nemška politika v odnosu do energetske neodvisnosti. Sloneli so na ruskem plinu s plinsko-parnimi turbinami za proizvodnjo elektrike, tudi na ruskem lignitu, tega, da so poganjali termodivizijo, ugasnili so pa nuklearke. Potem pa smo tam, kjer smo. Jaz si ne želim, da se ta scenarij ponovi v Sloveniji. Želim poudariti, da smo v Novi Sloveniji absolutno za obnovljive vire energije, za sonce, za izkoristek vetra, kolikor se da, za hidropotencial, ki ga še imamo, male hidroelektrarne, veliko jih lahko postavimo, še tri na Savi, pa še tiste Mokrice, s katerimi se ubadamo že deset let, pa ni soglasij, ta

so potencial. Imamo te priložnosti, da izkoristimo to, kar nam daje narava. Dajmo si dopovedati, in verjamem, da smo si skozi ta čas dopovedali, da to ni dovolj, da bomo mi poganjali našo industrijo, naše gospodarstvo. Proizvodnja električne energije je res ključna zaradi gospodarstva in njegovih potreb, pa tudi zaradi cenovno dostopne elektrike za naše ljudi. Tisti, ki govorijo, na vsako streho sončno elektrarno, veste, stvari se zdaj res spreminjajo. Tisti, ki je v preteklosti, pred 1. 1. tega leta, pridobil soglasje oziroma dal vlogo, ta bo še na boljšem, se pravi, ta si bo lahko še izračunal, da bo imel pozitiven izkupiček od svoje fotovoltaike, ampak s spremembo NET metering sistema je pa to med ljudmi veliko manj privlačno. Če dandanes daste posamezniku, gospodinjstvu 18 tisoč evrov, da postavi svojo sončno elektrarno na streho, vprašanje, če jo bo postavil, zaradi tega, ker je sam obračun tega, kar on dobi, po novem sistemu pač takšen, on oziroma to gospodinjstvo potrebuje elektriko za toplotno črpalko, na primer decembra, januarja, februarja, sonca ni. Hranilniki so pa zelo dragi, nedostopni. Zaradi tega pustimo času čas, tudi pri tehnologiji. Ljudje so začeli kupovati avtomobile in jih zamenjali s kočijami takrat, ko je tehnologija dovolj napredovala. Danes govorimo, zakaj so električni avtomobili nedostopni, ker tehnologija še ni na tem nivoju, da se bi ljudem to izplačalo in da bi bilo dovolj ugodno za njih. Ko bo tehnologija dovolj napredovala, se bodo ljudje sami odločili, brez prepovedi se bodo odločili, šli bomo v nov sistem, ker bo to za njih bolj ugodno, bolj privlačno, cenejše, dostopnejše. Enako je pri proizvodnji električne energije. V Novi Sloveniji pa absolutno stavimo na nove tehnologije, male modularne reaktorje. Jaz sem bil pred časom, pred mesecem in pol v Združenih državah Amerike, pogledal sem te stvari od blizu in lahko vam rečem, ni še tukaj, je pa to renesansa, nov del renesanse, ki prihaja tudi na tem področju. Recimo v Sloveniji imamo testni reaktor Westinghouse tehnologije in imamo vrhunske strokovnjake na tem področju, to se ne hecam, ampak res imamo vrhunske strokovnjake in imamo priložnost, da nadaljujemo to tradicijo, tudi v okviru Instituta Jožefa Stefana, v institutu testnega reaktorja, da ga nadgradimo, ko mu poteče doba in tako naprej, z novimi idejami, z novimi ljudmi, da naši strokovnjaki od tukaj ne bodo odšli. Razumete? Da ne gredo stran, kajti takrat, ko ti zmanjka ekspertov, potem je težko upravljati s tovrstno zahtevno tehnologijo. Jaz sem vesel, da je prišlo do te pobude za referendum, hvala kolegicam in kolegom, da so spodbudili to razpravo, in hvala tudi ostalim poslancem Državnega zbora za konstruktivno sodelovanje v okviru priprave referendumskega vprašanja. Tudi sam sem pri tem sodeloval in mislim, da smo s tem dokazali, da takrat, ko gre za resne stvari, je tudi ta državni zbor, čeprav smo si v vrednostnih pogledih mnogokrat različni, smo vsaj pri tej stvari lahko dosegli to soglasje, da gremo na referendum. Če bo potrebno, ker jaz ne verjamem, da lahko to

Opozarjam pa, da ne smemo dopustiti, da nekdo, ki je proti drugemu bloku nuklearke, v tem primeru je tudi eden izmed kandidatov Zelenih, ki visoko kotira, na ta račun pridobiva politične točke, ker se resno ogroža nacionalno energetsko varnost. Tukaj pa so na vrsti ne samo poslanci, ampak tudi mediji, da kritično, z dejstvi, ki sem jih prej navedel,

ampak to je cena samo instalirane moči, po domače panela na streho. Kaj pa vsi ostali stroški, ki pridejo s tem? Back up, ki sem ga prej omenil, in tako dalje. Torej, naloga poslancev in politike je, da smo tukaj pri tem postopku resni, odgovorni, je pa naloga tudi javnosti

Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavnika Vlade, vsem skupaj lep pozdrav! Tisto, kar nam zadnja leta sporočajo klimatologi, je sledeče. Spremembe na področju okolja, ki ste jih napovedovali, gredo točno v tej smeri, z eno samo veliko razliko, ki pa je izredno pomembna, in sicer, da vse te spremembe prehitevajo časovnico za dobrih deset let. To prehitevanje za dobrih deset let je v bistvu nekako lahko posreden dokaz, da vsi ukrepi, ki so bili sprejeti v preteklih letih na področju zmanjševanja ogljičnega odtisa in izboljševanja pogojev, niso bili zadostni. bili zadostni. Zdi se mi, da lepo opiše stanje, ki trenutno vlada, prispodoba, ki pravi, da imamo situacijo, kjer en del zemeljske poloble gori, drugi del zemeljske poloble pa se dejansko topi. Požari, suša, poplave, saj to je danes tu, vse to je danes tudi pri nas v Sloveniji. Tudi za lanskoletno ujmo, ki je prizadela dobršen del naše države, bi si želel verjeti, da je bila izjema in da bo redek dogodek, ampak jaz sem vse bolj prepričan, da so to pojavi, ki bodo postali del našega vsakdana in na katere moramo resno odgovoriti z neko resno politiko, predvsem pa z ukrepi, ki bodo pripomogli si okolje opomore. Tisto, kar je bilo na tem mednarodnem nivoju doseženo v preteklih letih, so neki dogovori z dokaj ambicioznimi cilji. Sopodpisnik teh je tudi Republika Slovenija. Naj omenim leto 2030, prvi tak mejnik pri zmanjševanju onesnaževanja, drugi, končni pa je 2050. Seveda so to mejniki, ki so blizu, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Mislim, da je čas, ko smo se pogovarjali o alternativnih virih, predvsem pa o zgodbi, ki jo imamo danes na dnevnem redu, to je izgradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, [mimo] in da je treba po dolgoletnih razpravah v končni fazi sprejeti nek dogovor in iti v akcijo. Sami podatki o izgradnji oziroma času trajanja izgradnje in vseh potrebnih postopkih nas peljejo tam proti letu 2040. Skratka, to ni jutri, zato se mi zdi izrednega pomena in tudi vesel sem, da se je praviloma razdvojena slovenska politika pri tej temi le uspela poenotiti in da smo vse v tem parlamentu zastopane stranke storile ta prvi korak, da seveda pri vključevanju oziroma odločanju za mnenje povprašamo tudi državljanke in državljane. Nekaj korakov smo sicer tudi naredili pri nas, še največ se mi zdi, da je, kar se tiče Slovenije, naredila sama industrija,

Drugi pa, nenazadnje imam tudi en primer iz podjetja, kjer sem dolga leta delal, ko smo se pogovarjali o sodelovanju z multinacionalkami in nastopi na teh mednarodnih trgih, je eden izmed pogojev za sodelovanje z odgovornimi družbami tudi to, da si energetsko odgovoren. Jaz vem, da smo imeli nekaj teh skrbnih pregledov, ki so dali temu področju kar velik poudarek. Drugo, pri prevozu, ki se šteje za enega največjih onesnaževalcev, pa moram reči, da sem bil presenečen na odzive oziroma informacije s strani avtomobilske industrije, ki je eden izmed pomembnih motorjev svetovnega gospodarstva, kjer so nam razložili, zame je bil to nov podatek, da njihovo planiranje sega zmeraj za osem let vnaprej in da se zavedajo, da prihaja v naslednjih desetletjih obdobje, ko življenjska doba motorjem z notranjim izgorevanjem

izkušnja, ki jo imamo Zasavci na področju zapiranja rudnika, koristila oziroma da jo bodo uporabili pri zgodbi, ki se najavlja za zapiranje rudnika lignita v Velenju. Država je tisti moment sicer dobro poskrbela za socialno varnost rudarjev, ker smo našli nek zakon, da so jih z 20 leti delovne dobe poslali v pokoj in si s tem zagotovili nek socialni mir, je pa regija danes, mislim, da po dobrih desetih letih od končanja obratovanja rudnika, v prestrukturiranju, čez noč se teh delovnih mest ne da nadomestiti, tako da jaz mislim, da bi izkušnje iz Zasavja lahko pomembno pomagale tudi pri prestrukturiranju šaleške regije, se bo zapiral rudnik lignita v Velenju. Kakšne imamo trenutno vire v Sloveniji? Vodna energija – tu še imamo potenciale, je pa tudi ta seveda vezana na te klimatske spremembe, ki smo jim priča. Spomnite se obdobja izpred dveh let, ko smo se soočili na eni strani dobavo energentov zaradi vojne v Ukrajini, hkrati pa je v tem obdobju, ko nam je primanjkovalo plina in vsega, energije, pa je bilo tudi sušno obdobje in smo imeli tudi zelo omejeno proizvodnjo elektrike iz teh vodnih virov. Drugo, Teš 6, zaveze, ki smo jih podpisali, nas seveda zavezujejo k temu, da ga bomo v naslednjih letih zaprli, o tem sem že nekaj rekel. Tretje pa je jedrska energija, jedrska elektrarna v Krškem, za katero bom rekel tako, da me veseli, da je bila neka pametna politika v 70. letih tako dolgoročna, daljnovidna, da se je odločila za izgradnjo Jedrske elektrarne Krško, ki je po mojem mnenju primer dobrega in predvsem odgovornega upravljanja, seveda rednega vzdrževanja, posodobitev, predvsem pa dejstva, da je bila varnost v prvi vrsti pred

Če grem pa k alternativnim virom, kar se tiče vetrne energije, moram reči, da nihče ne razume, da smo neka siva lisa, nek otok, kjer imamo celo tri vetrne elektrarne. Vse države okrog nas seveda bistveno bolj izkoriščajo ta potencial. Tu smo spet pri postopkih umeščanja. Vem, da so interesi s strani vlagateljev, ampak vsi bi imeli energijo iz teh virov, nihče pa ne bi imel teh elektrarn na svojem domačem dvorišču. Tisto, kar je bilo v preteklih letih kar en velik razmah, to je danes že večkrat omenjena ponudba teh sončnih panelov, fotovoltaike,

področja sončnih elektrarn v Sloveniji začeti pogovarjati o tako imenovani tretji elektrifikaciji Slovenije, to se pravi o izgradnji omrežja, ki bo to omogočalo. Če potegnem pod črto, nismo energetsko neodvisni, elektriko uvažamo. Situacija izpred dveh let, ki nam je dala prvič nek povod za ta razmislek, vojna v Ukrajini, se pravi energetska odvisnost od energentov iz tujine, in tudi že prej omenjeno sušno obdobje v tistem vremenu,

energije za v bodoče. Tisto, kar vsem, ki boste, ki bomo sodelovali v tej javni razpravi, pa mislim, da je tisto, kar ljudje od nas pričakujejo in kar je neka bojazen jedrske energije in bo treba dobro razložiti predvsem v prvi vrsti seveda ekonomiko, kar je bilo delno že storjeno z včerajšnjo objavo prvih izračunov, drugo, kar pa ljudi skrbi, je pa varnost. varnost. Jaz mislim, da imamo dovolj dokazov, da se da, tako kot sem že omenil, z nekim varnim, odgovornim upravljanjem, ki skrbi za redne posodobitve, to jedrsko energijo tudi varno uporabljati. Zaenkrat toliko, kot sem rekel, pa se veselim razprave in upam, da se bomo državljanke in državljani pametno odločili za našo energetsko odvisnost v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, ki ima besedo, je kolega Tomaž Lah in za njim Predrag Baković. Izvolite. **TOMAŽ LAH Kot že večkrat danes omenjeno, Slovenija se je odločila v svoji dolgoročni podnebni strategiji, ki je bila sprejeta leta 2021, da bo nekje do leta 2050 postala ogljično nevtralna družba. Seveda je mnogo poti do tega cilja, najvažnejše pa je po mojem to, da se predvsem pravočasno izvajajo ustrezni ukrepi, da bomo ta cilj lahko dosegli. Če mogoče malo pogledamo dejansko energetski vidik potrebnosti enega takega objekta, kot je jedrska elektrarna. Če želimo imeti stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, je tak objekt v elektroenergetskem sistemu sigurno Na vse to skupaj pa moramo gledati tudi v luči tega, kako bo pa pravzaprav naš elektroenergetski sistem izgledal leta 2040 ali pa leta 2050, kakšni bodo takrat proizvodni viri, kakšne bodo potrebe, kakšen bo njegov razvoj, ker mislim, da bo zelo drugačen, kot je danes, zato je pri takih odločitvah pomembno, da jih začneš pripravljati pravi čas, kar se mi zdi pozitivno, da se to sedaj v Sloveniji odvija, da na tem intenzivno dela tako vlada kot potencialni investitorji, da je tu tudi, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, prišlo do soglasja več parlamentarnih strank, ki sem ga sicer nekako tudi pričakoval. Večina strank je imela v svojih programih namreč tudi opredelitev, da se naj državljani odločijo za to, ali smo za jedrsko pot ali ne, torej na referendumu. Danes se o tem pogovarjamo, kar je seveda zelo prav. Gre za dolgoročen projekt, ki ga ne bo izvajala samo ena vlada, ampak bo to nekaj vlad. Precej časa bo trajal. V naših ciljih imamo tudi zapisano, recimo opredeljeno v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, da bi Slovenija tam nekje leta 2040 bila tudi 100-odstotno samooskrbna na področju

kar so tudi danes že nekateri razpravljavci omenjali, se lahko vseeno zgodi, da bomo na drugi strani na nek način pravzaprav tudi prisiljeni iti v kombinirani scenarij obnovljivi viri in jedrska energija, zato ker nam tudi na področju obnovljivih virov ne gre tako hitro ali pa tako dobro, kot bi si želeli. Predvsem je po mojem mnenju problematično področje vetrne energije, kjer se pravzaprav zadnja leta soočamo z enim fenomenom, da se načeloma vsi strinjamo, da bi imeli ta obnovljiv vir in da bi ga izkoriščali, zaplete se pa takrat, ko bi morali zgraditi proizvodne objekte za vetrno energijo, se pravi vetrnice. Mislim, da te zgodbe vsi poznamo. S tega zornega kota je tudi v tej luči po mojem treba pogledati odločitev, ali bo Slovenija šla po jedrski poti ali ne. Drugo, kar je, nekateri pomisleki, ki se pojavljajo, se mi mogoče ne zdijo v danem trenutku popolnoma prioritetni. Najbolj prioritetna nam vsekakor mora biti torej zanesljiva oskrba oziroma zadostnost samih proizvodnih virov v prihodnosti, kajti zavedati se moramo ene stvari, ko se danes pogovarjamo tudi o cenah in mogoče malce tudi pametujemo, ker je težko oceniti, kakšna bo cena električne energije v letu 2040, razen v stekleni krogli, po moje je to danes težko natančno natančno napovedati. Seveda, vsekakor pa lahko rečemo nekaj drugega, katera elektrika pa bo leta 2040 ali leta 2050 najdražja, in sicer bo to tista, ki je v Sloveniji takrat ne bomo imeli oziroma ne bomo v zadostni meri samooskrbni, se pravi bomo vezani na to, na primer v takem primeru prisiljeni kupovati v tujini. To bo najdražja elektrika. Karkoli se danes pogovarjamo o cenah, to je sigurno nesporno dejstvo. Zato podpiram tako opredelitev, da gremo v ta referendum, pa tudi, da se sprejme resolucija v Državnem zboru, kar je sicer predmet naslednje točke, pri kateri ne bo razprave, ampak mislim, da je prav, da dobimo tudi takšen dokument, ki opredeljuje vsaj načelno primer jedrske poti v prihodnost. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala.

v katero smer bo šla Slovenija. Razumem seveda tudi pomisleke dela javnosti, pa tudi nevladnih organizacij, ki očitajo, da se ne ve točno, kakšna bo vrednost investicije, koliko bo takrat stala elektrika, kako bomo shranjevali odpadke, koliko bo stalo ravnanje z jedrskimi odpadki. Seveda vse to razumem, vendar se moramo zavedati tudi dejstva, ne vemo, koliko bo takrat stala električna energija, ki jo bomo uvozili iz tujine, ker bo seveda primanjkovalo lastne električne energije. Če država ne bo poskrbela za večinsko oziroma za popolno lastno oskrbo z električno energijo, bo pravzaprav to najdražja električna energija in spoznali bomo, da smo takrat zamudili priložnost. Seveda povratka tukaj ne bo. Ne vemo pa tudi, kakšni dogodki se bodo še zgodili prihodnosti. Še štiri leta nazaj si nismo mogli zamisliti, da bomo imeli v bližnji soseščini vojno. Tudi situacija na Bližnjem vzhodu kaže na to, da je izjemno pomembno, da je država v teh časih samooskrbna ali pa, kolikor je le mogoče, oskrbna z lastno lastno električno energijo. Seveda je potem tudi odvisno od tega, koliko električne energije se uvozi iz tujine. To je vsem jasno. Pogosto nasprotniki ali pa tisti, ki so skeptični glede gradnje jedrske elektrarne kot alternativo ponujajo hidroenergijo, vetrno, solarno energijo. Seveda, prav je, da se to tudi dogaja in da vzporedno s tem tečejo tudi vsi postopki, vendar, roko na srce, poglejmo, koliko smo v dobrih 30 letih v Sloveniji zgradili v vetrnih elektrarn – točno tri. Kot kaže, jih ne bomo več kaj dosti, kajti kjerkoli pride do ideje, da se postavi jedrna vetrna elektrarna, se ustanovi civilna iniciativa, ki temu nasprotuje. Jaz sam ne vem, ali je to v redu ali ni v redu. Spoštujem voljo ljudi, spoštujem njihove

prej povedal, da obstajajo tudi omejitve pri teh obnovljivih virih energije, kot je to, da ni sonca, slabi vremenski pogoji, suša za hidroelektrarne in tako naprej. To so seveda težave, ki ki se lahko pojavljajo, zato je nujno, da imamo neko konstantno varnost, nek vir energije, ki pa je konstanten. Jedrski elektrarni Krško, taki kot jo poznamo, se izteče rok leta 2043, in trenutno pokriva, kolikor je meni znano, okrog 20 % vseh slovenskih energetskih potreb in mislim, da tudi okrog 16 % Republike Hrvaške. Dejstvo pa je tudi, da Slovenija na letni osnovi izvozi nekje od 30 do 35 % električne energije, seveda bo jedrska elektrarna omogočila, da se bo ta odstotek bistveno znižal ali pa tudi odpravil in tako Slovenijo popeljal nekako bližje k energetski samozadostnosti. Seveda ima to tudi velik varnostni pomen v naši zaenkrat še previsoki odvisnosti od plina, uvoženega iz držav izven Evropske unije. Veseli me tudi, kar smo že povedali v stališču, da jedrska energija uživa

ta investicija potem peljala. Seveda, hkrati tudi transparentnost, tu ne smemo pozabiti na transparentnost, in jaz verjamem, da bomo vsi budno spremljali in opozarjali na to. Res je tudi, da bo ta projekt gradnje trajal več let. Okvirni stroški gradnje so nekako že znani, pa vendarle jaz tukaj ne bi špekuliral. Verjamem pa, in tudi sam se bom zavzemal za to, da bo vse bolj transparentno oziroma čim bolj transparentno in da se bodo ljudje lahko do potankosti seznanili z vsemi stvarmi kar se tiče gradnje jedrskih elektrarn.

dobro plačana delovna mesta, kar je tudi dodaten segment tega. Moje osebno prepričanje, spoštovane kolegice in kolegi, je naslednje – mi moramo seveda nekaj storiti za samooskrbo ali za večinsko samooskrbo naše države z električno energijo, kajti če ne bomo naredili nekih korektnih ali pa korenitih korakov v to smer, bo stavek, zadnji naj ugasne luč, izgubil pomen, ker ne bo kaj ugasniti. Hvala lepa.

Veliko je bilo danes že povedanega. Tudi sama sem v uvodni obrazložitvi naslovila tako rekoč praktično vse vsebine, je pa prav, da še enkrat pojasnim Predvsem bi rada naslovila pogled zainteresirane javnosti, ki smo mu bili priča tudi na odboru. Morda je na odboru, torej na matičnem delovnem telesu, res zvenelo tako, kot da so nevladniki in civilne iniciative proti JEK2, a nekaj jih je jasno že na seji povedalo, da ne nasprotujejo uporabi oziroma nadaljnjemu razvoju jedrske energije, pač pa problematizirajo predvsem informacije oziroma neinformacije v tem trenutku. To pa je bistveno drugače kot biti proti jedrski energiji. Informacije so problem predstavljale takrat na matičnem delovnem telesu, kar je bilo izpostavljeno, to tudi razumem. Prav je, in v bistvu jih celo spodbujam, da sprašujejo, da zahtevajo informacije, a da so pri tem vseeno konstruktivni. Nekaterih podatkov pač ne bo mogoče imeti še vse do sprejetja končne investicijske odločitve. Dobro veste, kako nas je presenetila energetska kriza, spraševali smo se, ali bomo na toplem ali ne in kako naprej. Danes je zagotovo ena največjih neznank tako ravno cena na kilovatno uro. Tukaj je treba biti pameten in v bistvu tudi razsoden, zato bomo s temi podatki, natančnimi ali pa bolj relevantnimi, kot bi danes štiri leta prej operirali, operirali šele pri sprejemanju dokončne investicijske odločitve. Kar pa danes vemo in nedvomno drži, pa je, da bo poraba električne energije še naprej skokovito naraščala, saj bo v naslednjih letih elektrifikacija posegla praktično na vsa področja našega življenja. Eden največjih onesnaževalcev danes je transport in vsi vemo, da si lahko tudi v transportu obetamo obilne, močne elektrifikacije, tako zaradi cenovnega momenta, predvsem pa zaradi okoljskega momenta. momenta. Transportni sektor bo še dodatno prispeval k povečani rabi električne energije. In še enkrat, naj rečem tudi sama, da podatke potrebujemo, ker če jih ne bo, dejansko lahko pride tudi do manipulacij volilnega telesa, česar pa tudi v Svobodi ne bomo nikakor dopustili, zato apeliram na vas k treznim premislekom pri tem. Danes je torej naša odločitev vezana zgolj na referendumsko pobudo in vprašanje, ali podpiramo izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. V tem trenutku ne odločamo še o ničemer drugem. V Državni je prišlo tudi pismo skupine mladih študentov Fakultete za strojništvo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Fakultete za elektrotehniko, ki sicer ne predstavlja večinskega mnenja med mladimi, a je zelo ambiciozno, predvsem pa zame temelji na zelo realnih tleh, in je mnenje študentov tehnične stroke, ki to vsebino zagotovo še najbolj poznajo. Res sem vesela, da mladi strokovnjaki tako dobro razumejo problematiko, da o njej govorijo in želijo biti slišani. Kaj nam sporočajo mladi? Mladi strokovnjaki in predstavniki študentskih svetov spremljajo razpravo o energetski prihodnosti, ki se odvija v času pred referendumom, o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji. Menijo, da je jedrska energija pomembna za našo prihodnost, zato imajo štiri ključna sporočila. Prebrala bom samo sporočila, čeprav je zapisana tudi obrazložitev vsakega sporočila. Torej, prvo njihovo sporočilo je, jedrska energija je zanesljiv in čist vir, ki omogoča širšo družbeno blaginjo. Drugič, mladi si želimo napredka in izboljšanja našega statusa, zato podpiramo projekt JEK2. Tretjič, ne pristajamo na ekskluzivnost določenih mladinskih skupin, ki ne predstavljajo večinskega stališča mladih, in nestrokovnih nevladnih organizacij. In še četrtič, podpiramo vse pozitivne odločitve, Resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in strokovno javno razpravo. Kot že rečeno, poslušali smo in tudi slišali smo nevladne organizacije, Mladi za podnebno pravičnost, in vemo, o čem govorijo. Prav imajo, ko pravijo, da trenutno nimamo dovolj relevantnih informacij – to so govorili na odboru, ki je dejansko potekal prejšnji teden, torej ko na mizi še ni bilo včerajšnjih informacij, ki jih je predstavil investitor GEN energija. Tudi v Svobodi pričakujemo, da vlada, vladna delovna skupina, investitor in drugi strokovnjaki, vem, da so različni strokovnjaki vključeni v to debato, od tehničnih strok do družboslovnih strok, sociologov, pravnikov, ekonomistov in tako naprej, povedo oziroma nas opremijo z zadostnimi informacijami, ki bodo služile pri informirani odločitvi na referendumu. Tudi jaz se bom počutila slabo, če bomo šli na referendum oziroma če ne bomo znali predstaviti javnosti informacij in potem razlagati, ali smo za ali proti. Brez informacij, brez podatkov dejansko ne bo šlo. Glede na včeraj predstavljene podatke investitorja, družbe GEN energija, je danes znano, da investitor ocenjuje stroške gradnje JEK2, ki sicer ne vključujejo stroškov financiranja, tudi financiranje je v nadaljevanju razdelano, a ta podatek še ni točen in je v tem trenutku tudi zame, ki sem ekonomistka, nerelevanten, in sicer investicijsko vrednost ocenjujejo na 9 tisoč 314 evrov na kilovat. Pri

celo konservativni in so v izračun vključili višje možne postavke in ne najnižjih. To so pravi podatki, ki jih imamo danes na mizi. Pri ceni investicije je torej navedena moč elektrarne in samo to je torej podatek o ceni investicije, ki je opremljen z močjo, vse drugo je nerelevantno in je zloraba podatka kot takega. Žal pa mediji in tudi različni strokovnjaki danes, vključno s predsednico države, ko govorijo o znesku investicije, govorijo o tem brez moči elektrarne, kar pa je zame velik nesmisel oziroma se vprašam, kaj je namen navajanja takšnih podatkov. Predsednica države je sicer lepo povedala, da mora javnost izvedeti za določene informacije, o katerih premalo govorimo, in jih je tudi naštela. Tako je recimo navedla, da so realne ocene, da bo sama izgradnja elektrarne stala okoli 16 milijard evrov. Pri tem ni nikjer navedla, in sem si danes še enkrat to pogledala, za kako veliko, za kako močno elektrarno gre. Kaj lahko potem naredimo s takšnim podatkom? A naj rečemo, rečemo, da bo zdaj vrednost investicije znašala 16 milijard evrov? To je preprosto nekoristen podatek in takšen podatek dejansko nima teže, s takim podatkom ne moremo sprejeti kvalitetne in informirane odločitve. GEN energija pa je jasno povedala, kako različne so cene glede na samo nazivno moč elektrarne – takšnih kvalitetnih, strokovno podprtih izračunanih podatkov si želimo. GEN energija je sicer predstavila interno oceno ekonomike projekta JEK2. Oceno so pripravili na podlagi javno dostopnih podatkov mednarodnih organizacij in glede na dosedanje izkušnje z NEK, pozor, in ne pozor, in ne na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2. Natančnejša finančna konstrukcija pa bo lahko znana, kot sem že prej rekla, šele pred sprejetjem dokončne investicijske odločitve. odločitve. Če se dotaknem zdaj same referendumske pobude, s skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja poslanskih skupin Svoboda, SD, SDS in NSi smo dali politiki močno sporočilo, in sicer, da je projekt JEK2, energetska politika Slovenije strateški projekt države, ki presega stranke, ki presega eno vlado. To je lahko dokazovati, saj se je projekt kot takšen na nek način formalno začel s prejšnjo vlado z izdanim energetskim dovoljenjem. Projekt pa je dodaten, prepotreben zagon dobil ravno z našo vlado, tudi zaradi energetske krize, ki se je zgodila

Danes se še kako zavedamo, da je ustrezna energetska politika države pač prepomembna, da bi jo zlorabila politika za svoje lastne interese oziroma za svoje politične agende oziroma za nabiranje političnih točk. O referendumski pobudi bi tako rekla, da jo je treba smiselno naslavljati še najbolj v kontekstu nacionalne energetske politike, s poudarkom na pomembnosti zagotavljanja stabilne oskrbe z nizko električno energijo, to pa še posebej. Projekt JEK2 tako ocenjujemo kot največji infrastrukturni državni projekt, projekt več vlad, gre tudi za medgeneracijski strateški projekt, kateremu bodo naslednje vlade dajale prioritetno težo pri izvajanju. Seveda takšen projekt zahteva podporo Vlade, širšo podporo politike in predvsem transparentnost pri izvajanju. Gre za projekt predvsem za naslednje generacije, ker za nas so jedrsko elektrarno v Krškem, s katero imamo dejansko tako dobre izkušnje, tako z vidika stalne dostopnosti kot tudi varnosti in cenovne konkurenčnosti, zgradili naši starši oziroma tudi stari starši. Pri nas v Svobodi radi rečemo, nič o mladih brez mladih.

ki že skoraj eno leto bdi nad projektom rabe jedrske energije v miroljubne namene. Prav tako velja tudi pohvala ekipi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je pripravljavec nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, torej dokumenta, s katerim je v Sloveniji kot uspešen energetski miks prepoznana mešanica jedrske energije in obnovljivih virov energije, torej miks ali pa mešanica, ki bo zagotovila stalno, zanesljivo konkurenčno električno energijo in ob tem omogočila, kar je izredno pomembno, prehod v ogljično nevtralnost. Hvala.

Hvala, spoštovana predsednica. Poslanke, poslanci! Naj začnem s tem, da sem zagovornik jedrske energije in da sem bil na mestu direktorja Uprave za jedrsko varnost ob in po prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji, ko so Zeleni dobili 8 glasov in so bili v vseh pomembnih ministrstvih in so imeli tudi podpredsednika Vlade. Ta me je lepo opozoril, da naj spoštujem program vlade, ki je predvideval zaprtje jedrske elektrarne. Sredi dela so zaprli Rudnik urana Žirovski vrh, zahtevali so tudi, da se zapre Krško, in so pri tem iskali mojo pomoč. Moj odgovor je bil, jaz seveda spoštujem program vlade, ampak delam po veljavnih zakonih. In tako sem se vrgel raje v to, da smo izboljševali jedrsko varnost tudi z državnega položaja Uprave za jedrsko varnost. Veseli me, da se je v obveščanje javnosti ali pa neobveščanje javnosti v zvezi z referendumom in bodočnostjo jedrske elektrarne vključila tudi predsednica države. Jaz sem jo volil in jo spoštujem ter spoštujem njeno mnenje. Seveda sem pa zelo vesel, da sem v Državnem zboru, zelo sem vesel, da sem v Gibanju Svoboda, ki omogoča demokratičen dialog, da nimamo totalnega enoumja. Da postavimo jedrsko energijo malo v perspektivo. Slovenija je zelo napredna na tem področju in je ena izmed 33 držav na svetu, ki uporablja jedrsko energijo v komercialne namene, ampak 160 držav na svetu je pa ne uporablja, pa kar nekako preživijo, eni boljše, eni slabše.

jedrske elektrarne dve, NEK2, in o ceni električne energije, ki naj bi bila, če sem jaz prav razumel, povprečna na 80 let obratovanja,

IPA reaktor AREVA, bi bilo pa 15,6. Potem so bile cene na pragu, ki so se gibale od 44,5 evra na megavatno uro, brez upoštevanja financiranja, pa od

To me veseli, kajti te cene so pa že približno tiste, o katerih sem jaz že prej govoril, ki so pač znane iz sveta, vendar ta cena na pragu ne vključuje aneksov, ne vključuje eskalacijske formule. Zdaj mi pa povejte en projekt v Republiki Sloveniji, en državni projekt, ki se je zgradil brez aneksov in ki se je zgradil brez eskalacijske formule. V Teš 6 je bila eskalacijska formula, ki je imela 54 parametrov, ki so jo pač morali spoštovati. Ta cena, logično, ne vsebuje omrežnine in drugih dajatev.

na 180 let, če hočeš, ampak na 80 let ne boš dobil nobenega kredita, kredit boš dobil na 20 ali pa 30 let. Če ga dobiš na 30 let, če je obrestna mera pet, je to faktor dva, to vemo vsi, ne rabiš biti magister ekonomije ali karkoli. karkoli. 80 let je pa tudi tehnološko uncharted waters, kar pomeni neznane vode. Fizika deluje, 80 let bombardiranja z nevtroni povzroči škodo v vseh materialih, ki jih zadene. To pomeni, reaktorska posoda na 80 let bo vprašljiva, vsi kabli bodo vprašljivi. Jaz tudi ne poznam nobenega uparjalnika v obstoječih jedrskih elektrarnah, ki bi

Naj povem, o tem sem že govoril, lani januarja je na COP28 25 držav dalo tako imenovano jedrsko zavezo, da bomo do leta 2050 potrojili jedrske elektrarne, ki jih imamo zdaj 410, potem bi jih bilo pa tisoč Ampak to je podpisalo 25 držav, med temi ni bilo Indije, ni bilo Kitajske, ni bilo Rusije, ki so pač iz drugega pola geopolitike, ampak v teh državah je masovna proizvodnja jedrskih elektrarn in tudi gradnja le-teh, mi bomo delali to brez. Če pogledate naprej izvedbene dokumente po tem COP28, imate poročilo NEA od OECD, ki pravi, da bo do leta 2050 vključena ta potrojena jedrska energetika, ampak tudi, da bo od tega 375 375 gigavatov iz malih modularnih reaktorjev. Ja, če bi vzeli mali modularni reaktor tipa NuScale 125 megavatov elektrike, pomeni, da jih bomo do leta

teh dobavnih verig in ker se še zdaj prepirajo, katere od 98 malih in srednjih reaktorjev bi sploh dali naprej.

in obratovanju. To pomeni, tako kot pri Adrii, mi imamo dobre pilote, ki znajo voziti Airbus ali pa Boeing ali pa Bombardier, ne moremo pa narediti oziroma nič ne delamo na področju jedrske tehnologije doma. Ne delamo reaktorske posode, ne delamo uparjalnikov, ne delamo črpalk, ne delamo računalnikov, ne delamo ionskih smol, ne delamo olja za mazanje. Tako bo odvisno od uvoza. Seveda, mi moramo uvoziti vse komponente, mi moramo uvoziti uran, mi moramo uvoziti obogatitev, moramo uvoziti predelavo iz rumene pogače v heksafluorid in iz heksafluorida po obogatitvi v pelete, v uranov dioksid in tako naprej. Seveda tudi cirkonija, ki ga rabimo za gorivne srajčke, Tako da moramo se malo ... Včasih, ne rečem, smo imeli več kapacitet, tako da je recimo Litostroj delal polarne žerjave tako za Krško kot za ruski jedrski program, in delal je tudi črpalke za ruski jedrski program. Zdaj pač ne. Še ena stvar je. Pri teh cenah, ki so jih predvčerajšnjim podali v Gen energiji, seveda ni omenjene taksonomije, ki je danes bila tu že omenjena. Taksonomija pogojno uvršča tako plinske elektrarne kot jedrske elektrarne v nizkoogljične, ali ne vem kaj, ampak seveda s pogoji. In neroden pogoj pri taksonomiji za jedrsko je, da mora imeti danes odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, dobro, zamujamo dve, tri leta,

delujoče odlagališče. No, nerodno je to, da je bilo delujoče odlagališče na evropskem nivoju leta 2018 na preglednem sestanku pogodbenic varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in varnega ravnanja z izrabljenim gorivom v imenu Evropske komisije ocenjeno na 450 milijard za to, to pomeni, če delimo s 100, 110 reaktorji, je to cirka 5 milijard na reaktor. S tem da pri nas, kjer bomo morali delati odlagališče samo za en reaktor, bodo stroški kvečjemu večji kot za tiste države, kot so Finska ali pa Švedska ali pa Francija, ki delajo za mnogo več reaktorjev. Skratka, tu je problem, taksonomija je problem in bo vplivala tudi na ceno. Čas gradnje, Gen energija predvideva, da bo zgradila, če sem prav razumel,

Boljši, seveda, so pa bili v Združenih arabskih emiratih, kjer so imeli štiri reaktorje v seriji pa so jih gradili po osem let. cene. Ja, te cene, lahko da so te cene s ponudbe, ampak tu je spet nerodno, ker so pač objavljene tudi cene elektrarn po svetu. Recimo Hinkley Point C, nazadnje je bila objavljena številka za dve enoti tisoč 550 megavatov 36 milijard funtov, pa še te cene so bile, ne vem, iz leta 2018 ali 2016. Sizewell C ima 55,8 milijarde evrov, Delta je v financiranju, in očitno so tu naleteli na neko kruto financiranje. Vogtle v Ameriki dve enoti, objavljene cene 35 milijard dolarjev. Baraka v Združenih arabskih emiratih, za štiri 32 milijard dolarjev. Ti so jo dosti dobro odnesli, ampak oni so bili toliko kreditno sposobni, ker itak ležijo na nafti, da to ni bil problem. Potem je pa še nekaj pri kreditih in to tisti, ki smo bili zraven pri Jedrski elektrarni Krško od vsega začetka, vemo. Kredit, ki ga boš dobil na 20 ali 30 let, po navadi moratorij na začetek odplačil. Tako da če bomo mi začeli zidati elektrarno 2032 in takrat dobili kredite, ko se bo recimo letno milijarda ali milijarda pa pol dala noter, do konca gradnje banka ne bo zahtevala od tebe plačila, ampak zaradi tega bodo krediti dražji. In če se potem zakasni gradnja za eno leto, je treba narediti reprogram in to stane. V primeru Krškega je bil prvi reprogram narejen leta 1979, ko ni začela elektrarna delovati, in takrat je bil reprogram faktor dva. Vprašajte, vprašajte kolege. Še nekaj. Če hočemo dobiti neke normalne kredite po normalnih obrestnih merah, potem seveda mora kredit vzeti država, jamčiti mora država in ga vzeti država. Ampak to pomeni, kredit 15 milijard bomo mi dali v državni dolg, zdaj ga imamo 44 milijard, potem ga bomo imeli 59. Mislite, da to ne bo nobenega drugega projekta v Sloveniji ne bo tangiralo železnic, ne bo tangirali tretje osi, ne bo tangiralo dolgotrajne oskrbe? Seveda bo tangiralo, ker gre pač vse iz tiste malhe. Nič ni bilo povedanega, tokrat, o lastništvu jedrske elektrarne. Kar se mene tiče, mora biti elektrarna, če bo nova, državna. Ne znam si predstavljati, da se bo z elektrarno zgodila usoda Mercatorja ali pa Pivovarne Laško ali pa Pivovarne Union ali pa letališča Brnik. Elektrarna mora biti naša. Če dobimo tujega soinvestitorja, pa ne bomo imeli iz nove elektrarne deset ali pa 13 teravatnih ur na leto, ampak polovico tega. Potem bo pa to pljunek v morje leta 2039 ali 2038, ko mislite, da bo elektrarna zgrajena. Še nekaj. Dostikrat smo bili zaskrbljeni v ukrajinski vojni, kaj se bo zgodilo z jedrsko elektrarno Zaporožje in kaj se bo zgodilo z drugimi ukrajinskimi elektrarnami. Še enkrat lahko povem, da ni jedrske elektrarne na svetu, ki bi bila projektirana proti vojni. To je nemogoče. Po navadi sem jaz vedno zagovarjal, da civilna uporaba jedrske energije pa vojaške energije nima blage veze. No potem sem pa poslušal govor gospoda predsednika Macrona lanskega oktobra, novembra

Mi smo daleč od tega, ampak moramo vedeti, kje je motivacija velesil, zakaj gredo in držijo jedrsko energijo. Moram reči, da se žal koalicija ne drži koalicijske pogodbe, kajti tam je bil tekst o referendumu malo drugačen, kot je zdaj, in državni državni zbor se ne drži Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države iz leta 2015, kjer lepo piše, tam je posebno poglavje o Gen energiji, poglavje 6.1.2, kjer pove, da je Gen energija nosilka načrtovanja investicij v blok 2 NEK, ampak pravi, pred dokončno odločitvijo o investiciji v blok 2 NEK se predhodno opravi vse potrebne ekonomske in in ostale strokovne analize ter izvede posvetovalni referendum. Torej, najprej se pripravijo vse analize, potem se gre v referendum. Kar je zanimivo je tudi Aha, potem pa še glede, slišim samo na obnovljive vire energije, da bo vse propadlo. Kot sem že večkrat rekel, po študiji Inštituta Jožef Stefan iz leta, mislim, da je bilo 2018 ali nekaj takega, je potenciala na strehah v Sloveniji za nekje 25 teravatnih ur oziroma 27, če se upoštevajo še degradirana območja pa parkirišča.

za sonce čez 70 teravatnih ur in za vetrne od 13 do 18, odvisno, kako velike se vzame. Mislim, da je ta pravi način, da se nadaljuje z NEPN, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki naj predstavi obe varianti, torej z in brez jedrske energije, potem se bo dalo pa lažje obravnavati. Nič nisem govoril o problemih, ki jih potencialno prinašajo radioaktivni odpadki pa izrabljeno gorivo. Na kratko bi rekel, da so nizko in srednje radioaktivni odpadki v Krškem kamilice v primerjavi s tistim, kar je v izrabljenem jedrskemu gorivu. Tam so milijoni in milijoni kirijev, raznoraznih dolgoživih izotopov, zato je potrebno, da se primerno odložijo v geološkem odlagališču 500 metrov pod zemljo, in ne moremo tega prenašati na vnuke naših vnukov.

in si lahko ogledate na spletni strani njihovo izjavo. Na kratko, da povem, bili so skeptični do do sedaj podanih podatkov in informacij o projektu NEK 2 in o projektu referenduma. Zaključil bi pa s tem, da mi seveda ni všeč referendumsko vprašanje. Prvič je prezgodnje in je v bistvu vnaprej, poleg tega, da je sugestivno, ker kdo se bo boril boril proti stabilni električni energiji, piše, ali ste za to, da se izvede projekt NEK2. Če se izvede. Izvede se od vsega začetnega planiranja pa do konca. In to je carte blanche in zato takega referendumskega vprašanja v smislu demokracije, ki vlada v tem državnem zboru, žal pač ne bom podprl. Hvala lepa.

Hvala lepa tudi vsem za vaše izražene misli in stališča. Jaz bi se poskusil odzvati na nekaj stališč, ki mislim, da potrebujejo nekaj obrazložitve. Prvo kot prvo sem slišal, da se hiti, da smo priča enemu hitenju v energetski razpravi in tudi sicer. Razprava traja že več kot 10 let, razprava o prihodnosti slovenske elektroenergetike in energetike na splošno je v zraku že toliko časa, da dejansko mi potrebujemo odločitve danes in izhod iz stanja paralize, ki jo imamo. Občutek, da so določeni izključeni, recimo s strani Levice je bilo izraženo, resolucija, referendum in ekonomika projekta so bili obravnavani tudi na vladni delovni skupini za koordinacijo projekta JEK2, v kateri so tudi predstavniki Levice. Vsi predstavniki so imeli možnost podajanja pripomb in izboljšav in so tudi bile upoštevane zaključni verziji vseh teh parametrov. Resolucija je bila potem obravnavana tudi s poslanskimi skupinami, z vsako posebej. Vsem se posebej zahvaljujem za njihove prispevke. Tudi predlogi Levice so bili koristni in so v velikem delu tudi vključeni in izboljšujejo tekst resolucije. Kar nekaj besed je bilo izrečenih o sami ekonomiki projekta. Pomembno je, kot prvo, da so ti podatki bili razkriti na včerajšnji novinarski konferenci investitorja družbe Gen energija. Gre seveda za preliminarne podatke, ki so danes dosegljivi. Podatki kljub vsemu kažejo, da je projekt pri teh konservativnih predpostavkah ekonomsko smotrn. Predstavljena analiza je pokazala, da je občutljivost projekta velika na financiranje. To je tisti del, ki mislim, da je ključen, financiranje samega projekta. Ob upoštevanju donosnosti za državno infrastrukturo, ki je danes 4 %, govorim o nominalni, to je 2 % realno, kot je bilo prikazano za

vsako gospodarsko podjetje, ki ima količkaj soli, bi šlo v nakup. Tudi za gospodinjstva bi bila to več kot več kot ugodna cena. Je pa bilo še nekaj predpostavljeno tam, financiranje projekta, se pravi, če bi 4 % 4 % zahtevali od projekta, tako kot zahteva uredba o enotni metodologiji, smo pri teh 66 evrih, če pa so donosnosti zahtevane od projekta višje, pa ni limita.

Pomeni, da so vsa tveganja bila prestavljena na dobavitelja opreme oziroma izvajalca tega projekta, ki je seveda samo prenesel te stroške te stroške naprej. Kaj je rezultat tega? Rezultat tega je, da je lastna cena iz tega projekta obremenjena več kot 50 % z obrestmi in donosnostmi. V nadaljevanju bo seveda izjemno pomembno, ključno za tok, ali bo projekt pil vodo ali ne bo pil vode, kako se bo sestavila finančna konstrukcija tega projekta, kdo bo financiral ta projekt, ali se bo država postavila za ta projekt ali se ne bo. Verjamem, da če se bo postavila za ta projekt in ga podprla, tudi s s finančnimi sredstvi, se pravi s krediti ali pa z garancijami ali pa s poroštvi, v tem primeru bo ta projekt imel na koncu lastno ceno, ki bo zanimiva za vse, če ne, pa verjamem, da tega projekta tudi ne bo. Tudi to je opcija. Potem pa pridemo seveda v tiste alternativne scenarije. V to ceno, teh 66 evrov na megavatno uro, je vključeno, to je treba poudariti, financiranje, razgradnja in odlaganje odpadkov, vsi obratovalni stroški, tudi specifika lokacije. Se pravi, prepoznano je to, da je Krško seizmično aktivna lokacija in bo zahtevala dodatne dodatne gradbene posege, to je upoštevano notri, in tudi nepredvideni stroški. Jaz sicer nisem še nikoli videl, da bi že anekse nekdo predpostavljal notri, tega zaenkrat še ne znamo narediti, ampak nepredvidene stroške reda velikosti 10 % pa je ena ena uzanca, ki se jo uporablja pri pripravi takih projektov. Ne moreš vsega predpostaviti, se pravi teh 10 % nekako zavzema, predpostavlja potem tudi te nepredvidene zadeve. Tudi to je upoštevano notri in smo tudi zahtevali na vladni delovni skupini, da se takšni stroški predpostavijo. Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Z izgradnjo tega odlagališča bomo imeli v Sloveniji rešen problem teh vrst odpadkov. Ne samo za Nuklearno elektrarno Krško, ampak za vse institucionalne odpadke. Ne gre pozabiti, da ti odpadki nastajajo tudi v medicinski dejavnosti, tudi v raziskovalni dejavnosti. To je tisti del, za vse večne čase

Jedrska je ena redkih dejavnosti, ki že za časa svojega delovanja zbirajo denar na strani, se pravi v skladu za razgradnjo in odlaganje odpadkov, tako da bo do konca življenjske dobe zbran ves denar za to, da se bo in razgradilo elektrarno in odložilo vse odpadke. Omenjeno je bilo tudi izrabljeno jedrsko gorivo. Moje mnenje je, da je pri izrabljenem jedrskem gorivu danes potrebno najprej preveriti možnost tako imenovanega reprocesiranja oziroma recikliranja goriva. Več držav v Evropski uniji se že poslužuje tega načina, verjamem, da je samo vprašanje časa, vprašanje vhodnih surovin, kot je na primer uran in izdelava goriva, kdaj se bo izplačalo izrabljeno jedrsko gorivo z reprocesingom in recikliranjem preoblikovati v tako imenovano gorivo MOX, ki ga lahko elektrarne uporabljajo naprej. 96 % izrabljenega goriva se da reciklirati, to je že danes po današnjih postopkih. Francija to dela, Švica to dela, Nizozemska to dela, države z razvitimi jedrskimi programi in programi, ki, recimo temu, so pragmatični. V nadaljevanju je tudi za blok 2, se pravi za projekt JEK2, več kot smiselno predvideti tudi možnost uporabe goriva To pa pomeni, da je v resnici izrabljeno jedrsko gorivo danes strateška rezerva in ni odpadek. To danes ni odpadek, ampak je strateška rezerva za naprej. Včerajšnja predstavitev investitorja, tega pa nisem danes slišal, je pokazala tudi eno zelo zanimivo študijo Elektroinštituta Milan Vidmar, ki je pokazala, da je izgradnja JEK2 tudi koristna za sam prenosni sistem. Se pravi za prenosni sistem na način, da se izgradnja JEK2 pokaže kot koristna v smislu, da če JEK2 ne zgradimo, bo operater prenosnega sistema potreboval več nadgradnje za prenosni sistem, kot pa če se zgradi. Se pravi, izgradnja jedrske elektrarne Krško bo v resnici blagodejno vplivala tudi na omrežnino. To je spet ena postavka na računu vsakega posameznika. Izpostavljeni so bili kadri v Sloveniji. Tri teme so, ki se izpostavljajo na mednarodnem nivoju kot tiste, ki jih je potrebno adresirati, zato da lahko začnemo zagotavljati izvajanja projektov znotraj finančnih in časovnih okvirov: kadri, financiranje, o tem smo že govorili, sem tudi govoril, tudi govoril, in pa seveda dobavne verige, vzpostavitev dobavnih verig. V Sloveniji, to, kar je vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2 obravnavala, so tudi kadrovski izzivi. Do leta 2035 predvidevamo, da bomo potrebovali reci piši okoli 500 jedrskih strokovnjakov, pa ne govorim samo o naravoslovcih, ampak govorim tudi o družboslovcih in humanistih, ki jih bomo potrebovali, zato da bomo lahko spremljali in izvajali ta projekt. To so neposredne organizacije, se pravi GEN, ministrstva, Uprava za jedrsko varnost in tako naprej. Se pravi 500. Potem pride pa še 500, ki jih bo potrebovalo samo gospodarstvo. Gospodarstvo, zato da bo s storitvami in dejavnostmi lahko spremljalo ta projekt. Ne gre pozabiti, da so fantje in punce, ki bodo zaganjali JEK2, danes v osnovnih šolah. Prvo poročilo vladne delovne skupine, ki je bilo pred tremi tedni predstavljeno na Vladi Republike Slovenije, je imelo fokus prav na tem, na kadrih. Pomeni, da je potrebno že danes skrbeti za to, da se bodo ti osnovnošolci odločali za smeri, ki bodo v nadaljevanju lahko pomagale tudi pri izgradnji JEK2. da se visoko šolstvo in osnovno šolstvo začneta ukvarjati s temi izzivi. Dobavne verige, prav tako pomembna tematika. Mi že danes skrbimo za to, da osveščamo slovenska podjetja o priložnostih, ki jih ponuja projekt JEK2. Zato sta bila dva potencialna dobavitelja tehnologije, francoski dobavitelj in ameriški dobavitelj, že pozvana v Sloveniji, da predstavita kvalifikacijske zahteve za podjetja, zato da se vključijo v njihove dobavne verige. Na ta način ta podjetja, ki se bodo znala vključiti noter oziroma bodo izkazala interes po tem, da se bodo lahko vključila v te globalne dobavne verige, ne samo da bodo pri nas pomagale pri JEK2, ampak bodo s svojim znanjem in delom prišla tudi do drugih projektov. Francozi so sami povedali, da oni se zavedajo, da imajo težavo z dobavnimi verigami, in da želijo vključiti noter tudi slovenska podjetja, ker vedo, da obstaja to znanje v slovenskih podjetjih, in izkušnje. Ne samo za JEK2, če bodo delali JEK2 ali pa ne JEK2, ampak zato da bodo pri njih šest jedrskih elektrarn zgradili in tudi drugo floto, ki jo bodo gradili po Evropi in sicer. Podjetja, mogoče še toliko, so tudi en lakmusov papir za projekt JEK2 ali ne. Mene izjemno veseli, da je del slovenskih podjetij prepoznal v projektu JEK2 priložnost oziroma vidi priložnost, izraža celo želja po tem, da se vključijo v sam projekt, seveda v izgradnjo, z lastnim vložkom. Ta zadeva je sicer trenutno v začetnih pogojih, tako da gledajo, kakšen način bi bil najbolj primeren za to, ampak gre pa zagotovo za eno pozitivno iniciativo, ki jo je podpreti. Mogoče še toliko. Ja, 160 držav res ne uporablja jedrske energije, 33 držav jo uporablja, teh 33 držav je visoko razvitih. Verjemite mi, da si velika večina tistih 160 držav tudi želi vstopiti v v ta klub jedrskih držav. Vstop pa ni lahek, vstop je otežen. Slovenija ima iz tega naslova veliko konkurenčno prednost. Ne govorimo samo pri jedrski infrastrukturi, samo o jedrski elektrarni. Jedrska elektrarna je samo češnja na vrhu torte, ampak temelj, ki je spodaj od regulative, od regulatorja izobraževalnega sistema, sistema usposabljanja ljudi, ta del, ta cela infrastruktura, ki jo imamo spodaj, ta je vredna več kot ta elektrarna sama. Da država zgradi vso to infrastrukturo in da se lahko postavi kot jedrska država, potrebuje desetletje ali več. Slovenija ima to prednost, da se s to infrastrukturo, ki jo ima, lahko odloči, ja, novembra se lahko odloči, ali želi to dolgoročnost jedrske energije oziroma je ne želi. To bo predmet referenduma. O stroških sem že govoril. Aha, 80 let, 80-letna življenjska doba jedrske elektrarne. Jedrska elektrarna Krško NEK je v lanskem letu dosegla 40 let 40 let obratovanja in je podaljšala svoje obratovanje za dodatnih 20 let. Tega ni naredila kar tako, ampak je rabila prej 20 let načrtovano modernizirati samo sebe, zamenjani so bili uparjalniki, zamenjana je bila večina opreme. Sama reaktorska posoda ima tudi načine, da se preverja, kolikšna je obsevanost te posode, kakšen je bil vpliv nevtronov na to posodo. Samo na podlagi tega lahko potem strokovnjaki odločijo, ali je ta posoda še naprej uporabna oziroma ni. Odločitev je bila, da je. Vem tudi, zakaj je to možno. Možno je zato, ker je jedrska elektrarna Krško že pred leti začela uporabljati dizajn sredice na način, da se je obsevanje posode zmanjšalo. To nas navdaja z upanjem, da bomo mogoče čez še dodatnih 20 let lahko podaljšali še za 20 let. Ampak ti dizajni sredic takrat, pred 40 leti še niso bili znani. Se pravi, da so spremenjene okoliščine, ki omogočajo takšne takšne pozitivne odločitve. 80-letne življenjske dobe so že praksa. Primerljive elektrarne recimo krški elektrarni, ameriške tehnologije, šest elektrarn v Združenih državah Amerike ima že tudi podaljšanje za dodatnih 20 let. Ne govorim o tem, da je to izvršeno dejstvo, to so možnosti. Se pravi, bo potrebno še veliko narediti. V nuklearki bodo bodo sodelavci morali 20 let zdaj modernizirati jedrsko elektrarno, zato da se bomo sploh lahko pogovarjali o tem, ali bi še dodatnih 20 let ali ne. Veliko dela bo potrebno še opraviti za to. Potrditev jedrske kapacitete v svetu. Že leta 2018 je referenca za klimatske spremembe, to je IPCC, se pravi Mednarodni panel za klimatske spremembe, postavil štiri scenarije, kako razogljičiti kako razogljičiti družbo, ne samo energetiko, ampak družbo, zato da bomo leta 2050 lahko spustili izpuste do takšne mere, da ne bodo vplivali na okolje oziroma na podnebje, recimo dvignili temperaturo za več kot za stopinjo in pol. V teh štirih scenarijih so predvideli rast jedrske energije do 500 %. Če potegnem samo povprečje, na hitro sem pogledal v tisto poročilo, povprečje je točno 300 %. tudi Mednarodni panel za klimatske spremembe, ki, verjamem, da ga tukaj držimo vsi kot neko referenco, več kot 2 tisoč znanstvenikov se je ukvarjalo s tem in prišlo do teh številk, je pomemben dejavnik, ki se ga velja držati. O dobavnih verigah sem govoril, izrabljeno jedrsko gorivo sem pa tudi že omenil. Se pravi, možnost recikliranja in reprocesiranja je pomembna smer, ki mislim, da se jo je potrebno držati. Hvala lepa.

in se iz njega izločita uran pa plutonij in iz tega naredi Mixed Oxide Fuel ali gorivo MOX, ki se lahko naprej mogoče dvakrat reciklira v reaktorju.

v Rusijo ali pa na Kitajsko, kjer imajo hitre oplodne reaktorje, tam se pa da to pokuriti. V Krškem je pa to mission impossible. In drugo. Če zdaj predstavniki Gen energije ali predstavniki Krškega ali pa predstavniki Vlade trdijo, da je zdaj izrabljeno jedrsko gorivo proti vsem strategijam, ki smo jih imeli v zvezi z radioaktivnimi odpadki pa izrabljenim gorivom, strateška rezerva, ja potem imam jaz en predlog: dajte to strateško rezervo zdaj, dokler ima neko vrednost, prodati Američanom, Francozom, Rusom, Kitajcem, pa boste dobili denar za novo investicijo NEK2 pa bodo manjši krediti. Hvala. Hvala lepa. Kolega Matej Tonin ima besedo, za njim kolega Aleš Rezar. Izvolite. **MAG. MATEJ TONIN (PS NSi):** Drage kolegice in kolegi! Jaz današnjo razpravo seveda razumem v dveh delih. Prvič, da se moramo kot družba odločiti, ali si želimo še naprej biti jedrska država oziroma staviti na jedrsko energijo, in drugi del vprašanja je, kakšna ta bo in koliko nas bo stala. Prvo vprašanje, za katero razumem, da mu je tudi posvečen ta referendum, o katerem se danes pogovarjamo, je, ali želimo imeti jedrsko energijo. Moj odgovor je da. Sam osebno in tudi Nova Slovenija podpiramo jedrsko energijo, ker se nam zdi to edini realistični vir, da pridemo do razogljičenja naše družbe. In je zelo zanimivo opazovati zlasti tiste na levi strani, ki so praktično proti vsemu. Moti jih jedrska energija, ko je treba postaviti vetrnice na Pohorju, jih motijo vetrnice, ko je treba postaviti hidroelektrarne na Mokricah ali pa na Muri, jih motijo hidroelektrarne, moti jih praktično vse in jaz se seveda vprašam, od kje pa potem bi oni imeli energijo? Pozabil sem pa še, da moti jih pa tudi v termoelektrarnah. Jaz si danes sveta brez električne energije ne predstavljam več in trdim zavestno, da je najčistejši vir električne energije jedrska energija. Ob tem, da je najbolj stabilen, ki dela podnevi in ponoči, ki dela ob soncu, ki dela tudi takrat, ko vetra ni ali pa je, zelo raznoliko. Glede na to, da se je Slovenija zavezala, da bomo 2033 prenehali s TEŠ6 oziroma z našo termoelektrarno, ki nam povzroča izgube, se mi zdi nujno, da te postopke izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne čim bolj pospešimo. Že tako bo dolgo trajalo in bomo morali v tem vmesnem obdobju seveda to elektriko uvažati in jo kupovati na tujih trgih. Ampak vsak zamujen dan nam investicijo še bolj podaljšuje, še bolj oddaljuje, ker se bo še dodatno, še mnogo več drugih držav postavilo v vrsto za izgradnjo teh jedrskih reaktorjev. Ker možnosti graditeljev pa niso brezmejne, jih ni neskončno na svetu, ampak jih je omejeno število. In seveda, če si prepozen v vrsti, pomeni, da tudi temu primerno dlje čakaš. Seveda so pa podatki neizprosni, vsaj kar se tiče izpustov CO2. Jaz seveda priznavam globalno segrevanje, za razliko od morda kakšnih drugih, priznavam, da CO2 pomeni segrevanje našega planeta, in zato je ključno, da to pospešimo, da zmanjšamo izpuste CO2. Če pogledamo samo evropski prostor, potem je več kot evidentno, da so države, ki imajo kombinacijo jedrske in hidroenergije, najbolj zmanjšale izpuste CO2, jih imajo tudi na zelo nizkih ravneh. Če samo primerjamo Francijo, ki stavi na jedrsko energijo, in na drugi strani Nemčijo, ki je zelo intenzivno šla v različne obnovljive vire energije, potem seveda ugotovimo, da je to razmerje 1 : 8, torej da so izpusti CO2 v Nemčiji kar osemkrat večji na proizvedeno kilovatno uro električne energije kot pa na primer v Franciji. Tako da kar se mene tiče, je jasna in nujna stvar, da izgradimo drugi blok jedrske elektrarne. Gre za našo prihodnost, gre za našo samozadostnost in gre za to, da si bomo v prihodnosti zagotovili stabilen vir energije. Od tu dalje pa pridemo do vprašanja številka dve: kakšna bo ta jedrska elektrarna in koliko bo stala. Tukaj bo pa potrebno biti zelo pozoren, ker izkušnje Slovenije iz preteklih investicij niso bleščeče. Tukaj jaz računam na nas zakonodajalce, da bomo vzpostavili resne nadzorne mehanizme, in hkrati tudi na civilno družbo, skratka da bomo vsi zelo natančno gledali pod prste, kako in na kakšen način se bo ta projekt investiral in kako se bo tudi peljal, da ne bomo potem ob koncu tega projekta kar naenkrat vsi presenečeni, češ, zakaj je takšna cena. Tukaj seveda pričakujem od investitorja, pa tudi od Vlade, da bo po tem, ko se bo dobilo načelno soglasje državljanov, da gremo v drugi blok jedrske elektrarne, zelo jasno predstavljeno, v katero vrsto jedrskega bloka in koliko bo to stalo. Zelo pomembno, da bodo stvari razčiščene, jasne, dobro utemeljene, da bomo natančno vedeli, zakaj takšen blok in ne drugačen. Možnosti na trgu danes se povečujejo, se izboljšujejo, so bolj raznolike in jaz sem zato prepričan, da bomo tudi lažje našli rešitev, ki bo mnogo bolj ustrezala slovenskim potrebam in tistemu, kar bi si Slovenija danes lahko privoščila in tudi v relativno hitrem času zgradila. To bodo ključna vprašanja, ki nas bodo čakala v prihodnjih letih, in tukaj bi morala biti celotna politika enotna in jasna pri tem nadzoru, da bodo stvari prepričljive in dobro utemeljene. Seveda bo pa Nova Slovenija ta predlog referenduma podprla. Tudi ljudi bomo v tej kampanji spodbujali, da se opredelijo za to, da Slovenija še naprej ostane jedrska država. Hvala lepa. Kolega Aleš Rezar ima besedo in za njim kolega Jožef Horvat. Izvolite. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Vesel sem, da je pred nami Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. energijo. Vsem nam je jasno, da smo v Sloveniji trenutno 30-odstotno odvisni, živimo v razviti družbi in spadamo med napredne države. Kot taki sledimo napredku in razvoju, posledica tega razvoja pa je neizogibno povečevanje odjema električne energije. V zadnjih desetletjih lahko spremljamo močno elektrifikacijo gospodinjstev, ogrevanje prek toplotnih črpalk, preko IR panelov, da o elektrifikaciji prometa ne izgubljam besed. Do leta 2033, ko bomo predvidevali izklop Termoelektrarne Šoštanj, bomo verjetno najmanj 50-odstotno odvisni, saj kljub rekordnim vlaganjem v obnovljive vire energije enostavno ne dosegamo zadostnih priklopnih zmogljivosti, da bi ta manko v večini mere zagotovili. Tukajle imam graf / pokaže zboru/, ki so ga pripravili strokovnjaki z energetskega področja in jasno prikazuje, bom rekel, scenarije trenda povečevanja odjema in zagotavljanja električne energije z različnimi viri. Vidimo, da nekje hidrologija ostaja na istih nivojih, se bom mogoče kasneje dotaknil, zakaj je to tako, veter in sonce naraščata, kolikor je pač to mogoče, termoelektrarna se pa predvideva izklopiti nekje 2033, 2035 in seveda JEK1 2045. zboru/ je ta graf z vključeno izgradnjo JEK2, ki vidimo, da do nekje tretjega scenarija povsem pokriva potrebe po električni energiji. Trenutek streznitve za mogoče manjšino kolegov, iskreno mi je žal, ampak mislim, da je na tej točki iluzorno pričakovati, da bomo čez 10, 20, 30 let imeli enako ceno električne energije na nivojih, kot so danes. Cena je predvsem odvisna od povpraševanja in razpoložljivosti, glede mednarodnih in evropskih ciljev, glede razogljičenja bomo pa v manku električne energije najbrž več desetletij. Zato je bil čas za reakcijo včeraj in hvala bogu, da se danes pogovarjamo o tem. Glede obnovljivih virov na segmentu vetra in hidro bom povedal samo to, da sem iskreno užaloščen, da vsaka civilna iniciativa vidi vsak energetski objekt kot najhujši možen. Zakaj? Zato ker nikakor ne spada na sosedov vrtiček, če sem zelo direkten. Nekih resnih strokovnih podlag za nasprotovanje pa manjka. In četudi tak projekt uživa podporo oziroma izjemno široko splošno podporo, sam menim, da je na hidro še nekaj neizkoriščenega potenciala, na vetru pa praktično potencialov ne izkoriščamo. Kar se tiče jedrske, sem iskreno hvaležen za tako široko parlamentarno podporo in verjamem, da bo podobno povedal tudi referendum. Če odmislimo izjemno strokovnost in usposabljanje na jedrski tehnologiji, ki ju slovenski strokovnjaki uživajo na mednarodnem nivoju, je izgradnja JEK2 glede na predstavljeni manko po mojem mnenju edina alternativa, ki bo čez desetletja zagotovila zadostno količino energije, da Slovenija ne pade v energetsko suženjstvo.

lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar! Pravzaprav sem vesel, da smo glede tega vprašanja, o katerem danes govorimo, torej eksploatacija jedrske energije za proizvodnjo električne energije, da smo okrog tega posvetovalnega referenduma pravzaprav tukaj dosegli, verjamem, da bo tako tudi na glasovanju, več kot ustavno večino. Sam bi si želel, da bi to soglasje, relativno soglasje preslikali tudi na rezultate referenduma. referenduma. Želel bi si, da bi, kot sem že povedal, v nadaljevanju razprava bila dejansko na temelju moči argumentov, če hočete matematičnih modelov, ne pa na argumentu politične moči, kot se prepogosto dogaja recimo tudi z nasiljem nad slovensko ustavo oziroma nad slovensko malo ustavo, to je naš poslovnik. Gospod Levičar je govoril o omrežju, o tem morda premalo govorimo. Sam bom tukaj zelo trdo postavil trditev, da tisti, ki govori, sončne panele, sončne elektrarne na vsako streho, ta je diletant. je diletant, če ob tem ne opozori na težavo, na katero naletimo ob prekomerni proizvodnji električne energije iz sončnih in vetrnih elektrarn. Tukaj imamo v omrežju kot izjemno zapletenem sistemu pač omejitve. To omrežje je namreč načrtovano za zagotavljanje povprečne električne moči v državi, v primeru povečanja deleža elektrike iz sončnih elektrarn in ob predpostavki, da bomo dogradili tudi kapacitete za shranjevanje elektrike, pa bi bila proizvodnja za tisti čas, ko sonce sije s polno močjo, nekajkrat večja od obstoječih zmogljivosti omrežja, saj bi bilo treba presežke električne energije v kratkem času pretočiti v hranilnike. Ali je kdo izračunal, koliko bi nas stala potrebna prilagoditev omrežja? Morda isti red velikosti kot izgradnja jedrske elektrarne. Kolegice in kolegi, imamo pa danes pravzaprav ta trenutek privilegij, da se lahko učimo na napakah drugih. Ponovno bom omenjal Nemčijo. Res je, marca 2011 se je zgodila Fukušima, potres, cunami, jedrska katastrofa. Takrat so v Nemčiji Zeleni dobili krila, upravičeno, seveda. In vladajoča politika, vladajoča koalicija, ja, ki jo je vodila CDU-jevka gospa Angela Merkel, je takrat naredila katastrofalno napako. Čez noč so se odločili, da bodo zaprli v doglednem času jedrske elektrarne. Zakaj? Zato da bi Zelenim vzeli veter iz političnih jader. Zeleni so danes v vladi. Zeleni tudi pri nas danes dobivajo krila. Ni jih tukaj, ampak toliko, da ljudem odpremo oči. Tukaj je bil leta 2012 predsednik bundestaga gospod Norbert Lammert, večkrat sem sprejel tudi predsednico skupine prijateljstva s Slovenijo v bundestagu gospo Marie-Luise Dött. Oba sta velika prijatelja Slovenije in sta o tej odločitvi govorila. Ne smemo delati takšnih napak. Nimam časa, bi v podrobnosti razložil zemljevid, ki govori o izpustih CO2 v lanskem letu, vsak si to lahko pogleda, na

Želim si, da bi v nadaljevanju res operirali s podatki, pa ne s tistimi od včeraj, morda s tistimi, ki jih vsebuje vsebuje na primer Carbon Majors Database, ki je zgodovinska zbirka podatkov, ki zbira in obdeluje podatke o izpustih premoga, ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi v ozračje iz 122 največjih tovarn nafte, bencina, premoga, cementa in tako naprej. Pozor, po njihovih podatkih je od leta 2016 do leta 2022, se pravi sedem let po Pariškem sporazumu, več kot 80 % izpustov ogljikovega dioksida v ozračje izviralo iz le 57 podjetij. Od skupnih izpustov ogljikovega dioksida so 38 % proizvedle države, 37 % državna podjetja, to je skupaj 75 %, in le 25 % zasebna podjetja.

šah mat. Zanimivi podatki. Večkrat sem že levičarje hotel vprašati, ali so Kitajska, Kuba, Venezuela, Severna Koreja že ogljično nevtralne, ker imajo komunizem. Sovjetska zveza in Jugoslavija sta vojno dobili. Hvala lepa. Postopkovno, izvolite, kolega Matej Tonin. **MAG. MATEJ TONIN (PS NSi):** Predsednica, mislim, da bi si lahko dali en samoopomin. Skozi celotno razpravo mojega poslanskega kolega Jožefa Horvata ste veselo klepetali, tako državni sekretar ni mogel niti poslušati mojega kolega poslanca.

Naslednji razpravljavec je kolega Jernej Žnidaršič. Vam je pa zmanjkalo časa, očitno, tako gospod Reberšek ne bo. Kolega Miha Lamut potem za njim. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! Potrebe po električni energiji so iz dneva v dan večje. Zaradi tega je tema o jedrski energiji iz leta v leto večja. Izgradnja jedrske elektrarne je zelo kompleksna, zato rabi široko razpravo, da bodo vsi državljani in državljanke dobili vse potrebne informacije. Prav tako rabita pa država in investitor povratno informacijo o naklonjenosti državljanov do jedrske energije. Na samem začetku je bil že izpostavljen primer v Avstriji, ko so dejansko z referendumom že zgrajeno elektrarno V Sloveniji imamo jedrsko elektrarno, ki že vrsto let varno in zanesljivo obratuje, prav tako zaposluje veliko število strokovnjakov s področja jedrske tehnologije ali energije. Odločitev o JEK2 pa vzbuja številne pomisleke, predvsem o velikosti, ceni, času izgradnje, financiranju in kaj lahko od teh podatkov dobimo. Sam sem včeraj zvečer pogledal, kakšne imamo razpoložljive podatke na spletu, v medijih, publikacijah. Se pravi, velikost jedrske elektrarne se določa glede na zmogljivost in obratovanje elektroenergetskega sistema in tukaj investitor Eles, danes smo izvedeli, da tudi Inštitut Jožef Stefan, izdeluje študije, ki bodo pokazale optimalno moč elektrarne. Glede cene. Včeraj je pisalo v časopisu, da izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem znaša od 9,3 do 15 milijonov evrov. Sam sem pogledal, ali obstaja kak vzporedni primer. Našel sem primer na Češkem, kjer trenutno pridobivajo ponudbe za štiri

Ponudbe na Češkem še niso znane, se je pa o tem razpisal južnokorejski medij Businesskorea, ki ocenjuje, da bi lahko korejsko podjetje, ki gradi jedrske elektrarne, projekt zgradilo za 30 bilijonov južnokorejskih vonov, kar predstavlja približno 20 milijard evrov za vse štiri agregate, ali od 8 do 9 bilijonov južnokorejskih vonov za posamezni agregat, kar je od 5,5 do 6 milijard evrov. Na Češko so prispele tri ponudbe, ena je bila izločena, z dvema še potekajo pogajanja, bodo pa cene znane do poletja, ko bomo ponovno lahko našo ocenjeno vrednost primerjali s češkimi pridobljenimi ponudbami. Danes smo že govorili tudi o času izgradnje. Če pogledamo češko časovnico, odločitev je sprejela leta 2021, razpis je dala ven v letu 2023, ponudbe prihajajo, predviden podpis pogodbe je v letu 2025, pričetek gradnje leta 2029, poskusno obratovanje v letu 2036 in končno obratovanje v letu 2038. Se pravi, od odločitve do izgradnje 17 let, sama izgradnja pa traja do poskusnega sedem oziroma do polnega obratovanja devet Se pravi, od odločitve, če dam primerjavo, za Hidroelektrarno Mokrice, za katero smo odločitev sprejeli 2014, je minilo že 10 let, če začnemo danes graditi, izgradnja poteka, če vse skupaj vzamemo, 13 let in pol.

Te odločitve bodo sprejete, če bodo, ko bo padla končna odločitev, definitivno pa bo pred končno odločitvijo narejena tudi finančna konstrukcija. Pogledamo pa financiranje na Češkem. Na Češkem sta vlada pa investitor dosegla dogovor o posojilih v višini 7,7 milijarde evrov, ki jih bo investitor vrnil v 30 letih po izdanem obratovalnem dovoljenju. Posojilo vključuje tudi mehanizem CFD, se pravi, pogodba na razliko v ceni, se pravi, če bo cena električne energije pod proizvodno ceno, jo bo subvencionirala država, v nasprotnem primeru pa gre dobiček državi. Ta pogodba je podpisana za 40 let. Pri Evropski komisiji so fleksibilni mehanizem za kompenzacijo nihanj cen električne energije ocenili kot vzorčni primer, ki bi lahko sledil tudi državam, kot so Poljska, Francija, Nizozemska in tudi Slovenija. Na Češkem izpostavljajo tudi zelo pozitiven učinek na gospodarstvo. Z vsemi ponudniki, ki so oddali ponudbe, so identificirali prek 300 podjetij, s katerimi bi lahko sodelovali pri izgradnji jedrskih elektrarn. Za konec naj samo povem, da je ta posvetovalni referendum le en majhen kamenček v mozaiku izgradnje jedrske elektrarne v Krškem. Verjamem pa, da lahko s trdim trudom sestavimo celoten mozaik, ki bo pozitivno vplival na slovensko gospodarstvo in na energetsko neodvisnost Slovenije. Hvala.

podpiramo. Kajti kadar nam zmanjka elektrike, kadar nam zmanjka energije, takrat se znajdemo v temi, kadar smo v temi, ne vidimo naprej in je to resna težava. Preprosto smo to dolžni storiti, zato da imajo naši otroci in vnuki svetlejšo prihodnost. Pomembno pa je, kako bomo to storili in da to storimo čim prej. S tega mesta pozdravljam enotnost v tej dvorani. So teme, ki presegajo domet strankarske politike, so trenutki, ko je treba pokazati enotnost v razmisleku, in zato seveda s tega mesta hvala in zahvala vsem strankam, tudi za današnje debate ter seveda za garaško, obsežno in usklajevalno delo, ki je bilo prej opravljeno na odborih. Za to kolegici in Nataši iskrena hvala. Gradnja nuklearke je zahteven, drag in velik projekt. Slovenke in Slovenci imamo s tem nekaj izkušenj, predvsem pozitivnih, žal pa prihaja čas, ko bo treba potegniti tudi črto pod TEŠ, ki že danes posluje z izgubo, zato so v teh zgodbah priprave na gradnje in načrtovanje še kako na mestu, in tehtna tudi opozorila, ki jih izreka naš poslanski kolega Miroslav Gregorič. Treba je preudarno, modro in previdno, zato da bomo na koncu vsi zadovoljni. Če pogledamo to zgodbo malce nazaj ali pa tudi slovensko energetiko, lahko s tega mesta damo tej vladi in tej vladni ekipi priznanje, pohvalo in zahvalo. Na področju sončne energije je to skok na bolje, na več, ki ga nobena statistika ne more spregledati. Tudi to rabimo. O tem, da rabimo odlagališče za odpadke v Vrbini, se je govorilo že leta in leta, zdaj so tu konkretni rezultati. Vesel sem pospeška, ki se tiče gradnje Hidroelektrarne Mokrice, in pa da seveda ob vsem tem nismo pozabili tudi na možnost umeščanja malih hidroelektrarn v prostor. V času med prvo in drugo svetovno vojno smo jih imeli bistveno bistveno več kot sedaj, čas je, da odločevalci kritično, samokritično razmislimo, ali so postopki, predpisi pa tudi podelitve koncesij v tej državi ustrezno urejeni. Ko bomo postorili vse to, nam bo energije še vedno zmanjkovalo, zato je odločitev za drugi blok jedrske elektrarne še kako na mestu. Pozitivni učinki gradbišč so poznani in znani že dolgo. Dotaknem se pa na koncu še zgodbe

v bankah prihranke, ki presegajo 20 milijard evrov, in jaz sem prepričan, da ob vsem tem načrtovanju, ki je tehnične, politične narave, rabimo še sodelovanje s slovensko finančno stroko, da mogoče kot enega od pomembnih, dragocenih virov za izgradnjo nuklearke vključimo prihranke slovenskih državljank in državljanov, seveda kot prostovoljno izbiro, prostovoljno odločitev, ki bo bolje obrestovana, kot je seveda mogoče kreditni potencial na svetovnih trgih. Kajti ravno to domače financiranje, sofinanciranje bo utrdilo zaupanje in pa seveda obresti,

Rabimo pa unovčiti izkušnje preteklosti, modrost, preudarnost in tisto, kar imamo danes v tej dvorani, veliko složnost in enotnost za skupni cilj v dobro državljank in državljanov. Hvala. Hvala.